Hvala vama. Nastavljamo sa radom. Danas imamo namjeru raspraviti tri točke. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. godinu te Prijedlog Zakona o izmjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prva točka dnevnoga reda danas je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 117; Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članak 172, 204 i 206 Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince.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 Nina Obuljen-Koržinek, ministrica kulture. Izvolite. **Obuljen Koržinek, Nina** Hvala vam gospodine predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Kao što je uvodno u najavi rečeno radi se reformskom zakonu a žurnost se traži u prvom redu zbog provođenja mjera iz nacionalnog programa reformi a to se odnosi na smanjenje visine direktne spomeničke rente te plaćanje neizravne rente za smanjeni broj obveznika te i osiguranje vlasnicima kulturnih dobara povoljnijih uvjeta za korištenje sredstava državnih i lokalnih, za obnovu kulturne baštine. Ali dozvolite mi da vrlo kratko prođem kroz osnovne dijelove ovog zakona. Dakle osim jednog dijela koji se odnosi na usklađivanje sa zakonodavstvom EU, ono što su ključne točke koje se mijenjaju odnose se na propisivanje roka od 4 odnosno 6 godina za arheološka i podvodna arheološka nalazišta na koji se može u neprekinutom trajanju odrediti preventivna zaštita za dobra za koja se prednijeva da imaju svojstva kulturnog dobra te se ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona isključuje mogućnost produljenja trajanja preventivne zaštite nakon isteka propisanog roka. Ovo je iznimno važno kako bi se stvorila bolja pravna sigurnost za one koji planiraju određene investicije na kulturnim dobrima te da bi se prekinulo sa praksom praksom dosta dugog produljivanja privremenih mjera zaštite. Zatim preciziraju se odredbe osiguranja naplata troškova privremenog skrbnika kulturnog dobra. I ono što smatramo iznimno važnim za istaknuti je da se ograničava vremenska obveza vlasnika u pogledu vraćanja sredstava uloženih iz državnog proračuna u zaštitu očuvanja i obnovu kulturnog dobra. Tako da sada ograničavamo da se sredstva moraju vratiti ukoliko se prodaja događa u roku od 5 godina. Rok povrata sredstava u slučaju prodaje skraćen je na taj rok od od 5 godina. Iz razloga što Ministarstvo kulture daje bespovratna sredstava koja u pravilu predstavljaju izvanredne troškove vlasnika kulturnog dobra. Vjerujem da ćemo ovim potaknuti veći interes za ulaganje i investicije i aktivnije pozicioniranje u odnosu na obnovu kulturne baštine i u slučaju privatnih vlasnika. Nakon toga briše se odredba o osnivanju zakonskog založnog prava na kulturnom dobru, …/Govornik se Ovo je isto tako jako važno s obzirom da taj institut osnivanja zakonskog založnog prava nije opravdao funkciju s obzirom da upis nije imao ograničeni rok trajanja čime smo na neki način smanjivali mogućnost aktivnije trgovine nekretninama kada se radi o zaštićenim kulturnim dobrima. Osim toga liberaliziraju se odredbe u odnosu na licence, odnosno obveza stjecanja stručnih zvanja propisuju se samo za one koji djeluju u javnim ustanovama. Na ovaj način liberalnije se pristupa i potiče zapravo uključivanje što većeg broja malih poduzetnika koji mogu i kroz radove koji se izvode sredstvima iz državnog proračuna ali i sve veći broj radova koji se financiraju iz sredstava EU, sudjelovati u obnovi i zaštiti kulturne baštine. A na kraju istaknula bih dvije važne odredbe koje se tiču visine spomeničke rente, ona se mjesečno plaća po četvrnom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru od 1 do 7 kuna. Sada se to smanjuje iznos od 1 na 4 kune. Od obveze plaćanja ove rente treba istaknuti, izuzeti u koncesionari te fizičke i pravne osobe koje pretežito obavljaju prerađivačke i proizvodne djelatnosti čime se pridonosi rasterećenju niza djelatnosti koje su opet važne za gospodarski oporavak. I na kraju propisuje se nastavak plaćanja neizravne spomeničke rente s obzirom na obavljanje određenih djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti prema suženom popisu. To su najvažnije točke, ako bude nekih pitanja odgovoriti ćemo. Hvala vam. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. Prvi klub zastupnika koji se javio za sudjelovanje u raspravi je klub zastupnika HDZ-a. U njihovo ime govoriti će zastupnik Jasen Mesić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo ministrice, poštovana gospođo Mikec evo čuli smo u kratkom izlaganju glavne točke i glavne motive zbog kojih se prionulo Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturne baštine s Konačnim prijedlogom zakona. Mi ćemo iz kluba HDZ-a podsjetiti malo za one koji to ne znaju šta je to spomenička renta i kako je do nje došlo, a željeli bi ukazati zašto je ona bitna. Mislimo da je rasprava upravo vezano uz ove izmjene i dopune zakona prava prilika da se na to ukaže možda nekima kojima to nije jasno. Dakle, spomenička renta je uvedena sa glavnim ciljem kako bi se od onih od onih pravnih osoba koji ostvaruju gospodarsku dobit, a time koriste na neki način kulturnu baštinu namaknula dodatna sredstva koja bi se utrošila na obnovu postradale Hrvatske kulturne baštine u Domovinskom ratu. Podsjetit ću to ministrica i njena suradnica dobro znaju da smo mi po procjenama Komisije od ratnih šteta imali direktnih ratnih šteta na spomenicima kulture, odnosno na kulturnim dobrima od gotovo 300 milijuna eura na području od 40% države. Kako te štete ne bi bile i veće bilo je potrebno naći modus gdje će oni koji od kulturne baštine veliki turistički centri, veliki gradovi Zagreb, Rijeka, Split na neki način dio sredstava koji uberu proslijediti u državni budžet kako bi država iz toga mogla obnoviti kulturnu baštinu. Kaže književnik dvorac je grad, a grad je dvorac. Misli se na dvorac Eltz. Samo na obnovu dvorca Eltz na vanjsku fizičku obnovu je otišlo 125 milijuna kuna. Često možemo i u medijima vidjeti da se ne zna gdje se utroši godišnje 100 milijuna kuna. Inače tih 100 milijuna se dijeli 60% na državu, na budžet Ministarstva kulture i 40% ostaje lokalnoj zajednici. Ako uzmete sad podatak da je samo u obnovu dvorca Eltz išlo 125 milijuna kuna za fizičku, vanjsku obnovu onda se jako čudimo onima koji u medijima kažu da ne vide kud idu ta sredstva. Prema istraživanju časopisa 54% turista koji posjećuju RH posjećuju radi kulturne i prirodne baštine. Nema jačeg marketinškog i promotivnog branda. Nema tog tako lijepo uređenog hotela i tako dobrog restorana koji će u marketinškom smislu za hrvatski turizam biti toliko jak kao što je splitski peristil, kao što je grad Korčula, kao što su dubrovačke zidine, kao što su zaštićene cjeline zapadno istarskih gradova. Nema! Prema tome, korištenje spomeničke rente u obnovu kulturnih dobara je zapravo ulaganje u turistički marketing. Kulturna baština je izrazito bitna i nacionalni kulturni identitet, ne samo nacionalni, nego i lokalni. Nema tog Dubrovčana koji neće bit ponosan svojom zaštićenom cjelinom, nema tog Splićana koji neće bit ponosan peristilom, nema tog Zagrepčana koji neće bit ponosan Gornjim gradom. Identifikacija sa spomenicima kulture je uz pripadnost jeziku jedan od glavnih stupova dugoročnog …/Govornik se ne razumije./… povezanosti sa zajednicom i cjelinom. Nije slučajno da su prvi dokumenti iz 13 stoljeća govorim o komunalnim statutima grada Korčule i Dubrovnika i ostalima Trogira zapravo stvarali zajedničku svijest o pripadnosti gradu i onda jednom srednjovjekovnom etnosu koji je kasnije narastao i prerastao u moderni nacionalni kulturni identitet. Dakle, ulaganje u baštinu je u pravom smislu i očuvanje nacionalnog kulturnog identiteta. Kad pogledate tablicu onda ćete vidjeti da spomeničke rente kroz zadnjih godina su doprinijele obnovi više stotina što pokretnih, što nepokretnih kulturnih dobara. Ne samo to, nego ulaganje spomeničke rente, a to je i zakonska obveza da se spomenička renta potroši u toj godini kad je prikupljena na obnovu kulturnih dobara spomenička renta je kreirala nastanak. Imamo ovdje točan podatak stvaranje 598 malih poduzeća i obrta. Poštovane kolegice i kolege, danas u Hrvatskoj, u Zagrebu imate dva do tri obrta koji su u stanju napraviti prozore Hrvatskog sabora koje je kulturno dobro. Da nema spomeničke rente, da ti ljudi ne rade programe očuvanja kulturnih dobara mi u Hrvatskom saboru ne bi imali gdje obnoviti naše prozore. Danas u Hrvatskoj imate dva majstora koji znaju napraviti preslagivanje posavskih i turopoljskih drvenih kuća. Vi imate danas u Hrvatskoj toliki nedostatak i očuvanje znanja koje je pomogla spomenička renta a da ne govorim da broj izvođača radova na kulturnim dobrima od 598, sada to pomnožite koliko je to radnih mjesta i koliko je to očuvanja i znanja. Dakle investicija od spomeničke rente u kulturnu baštinu čuva nešto što se zove i nematerijalna kulturna baština jer štiti način života u tim zaštićenim cjelinama. Naravno da primjena i naplata kulturnih, spomeničke baštine mora biti u smislu i u trendu onoga što je potrebno za sveokupni i sveopći razvoj. Dobro je i to se u ovim promjenama vidi da se i dalje ostavlja na lokalnoj zajednici ta ključna odluka da li će od izravne spomeničke rente odrediti sama po kvadratu, po kvadratnom metru poslovnog prostora koliko će naplatiti. Dobro je da se tradicionalni obrti, državne institucije, lokalne institucije, institucije od državnog, društvenog značaja, da se proizvodne djelatnosti izuzimaju iz plaćanja spomeničke rente. Ali je isto tako dobro da oni koji imaju indirektnu poslovnu korist, pa ajde spomenimo i jednu mjenjačnicu, recimo na zadarskoj Kalerargi ili recimo na dubrovačkom Stradunu. Ne dolaze ljudi mijenjati novac u tu mjenjačnicu zato što je najpovoljniji kurs i zato što se najbolje tu mijenja dolar ili najbolje mijenja euro nego zato što je u spomeničkoj jezgri. I veliki dio svog prometa, ta mjenjačnica ili ta bankarska institucija može zahvaliti upravo zato što je pozicionirana gdje je. I naravno da ima direktni ekonomski benefit zbog toga što se nalazi u takvom spomeničkom, kulturnom prostoru. Spomenička renta se nigdje u Europi koliko je meni poznato ne vodi pod parafisklani namet. Ona se prevodi kao …/Govornik se ne razumije./… i ona je neka vrsta, puno bi bliže mogli to definirati kao neka vrsta koncesijske naknade. Jer ona je obaveza samo za onoga tko ostvaruje gospodarsku dobit od kulturne baštine. Ako netko želi mjenjačnicu napraviti negdje drugdje a ne na Kalerargi ili Stradunu nema obaveze spomeničke rente. Ali bojim se da će onda loše mijenjati. Prema tome, ne treba gledati spomeničku rentu kao otežanje nego kao investiciju i dobrobit svih ovih obrta a posljedično time i očuvanje kulturnih dobara. U budućnosti kada se u potpunosti aktivira Strategija gospodarskog korištenja kulturne baštine koje bi trebalo i vjerojatno će ministarstvo to i učiniti zanoviti na određeni način. Spomeničku rentu bi trebalo moguće koristiti i dati lokalnoj upravi i samoupravi da koristiti i na druge načine. Recimo da ona bude osigurač za ona sredstva koja se dobiju iz EU, vi znate da neki put se moraju osigurati samostalna, svoja vlastita sredstva u iznosu od 15, 25, 30%, 50%, dakle tu postoji mogućnost. Od spomeničke rente … i sredstva da se napravi revitalizacija naših povijesnih jezgri. Neke povijesne jezgre drastično gube autentično domaće stanovništvo koje na neki način ne može više funkcionirati u skladu sa modernim životom u zaštićenim. Imamo velike probleme sa depopularizacijom, postoji opasnost da to postanu gradovi kulise ili samo turističke meke. I tu se može u budućnosti spomenička renta upotrijebiti. Tako da vjerujemo da ova rečenica koja je ostala u sažetku da se spomenička renta mora očuvati i da se ne može više smanjivati jer bi to bilo zaista sa sa dramatičnim posljedicama za očuvanje kulturne baštine. Vjerujemo da će i ostali klubovi kao i klub HDZ-a moći podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Hvala. Prva replika koja je bila na izlaganje zastupnika Mesića bila je od strane zastupnice Vesne Bedeković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Mesić, pozorno sam slušala vaše izlaganje u kojemu ste između ostaloga objasnili cilj sam i namjenu spomeničke rente. Naravno prije svega dobiti sredstva iz gospodarstva koja onda ponovno se usmjeravaju u očuvanje i održavanje kulturne baštine što svakako onda zapravo tu možemo govoriti onda o korištenju spomeničke rente kao svojevrsnom kulturnom marketingu i naravno strateškom utjecaju na kulturni turizam kao jedan od najbrže rastućih sektora u području turizma. Gospođa ministrica je objasnila da je jedan od učinaka odnosno od posljedica ovog zakona primjena režima smanjenog broja obveznika plaćanja neizravne spomeničke rente što je svakako dobro dakle za samo gospodarstvo u kontekstu krize koju imamo. S 2011. godine kada smo imali klasifikacijom obuhvaćenih nekih 20-ak, 25 ovih djelatnosti u ovom prijedlogu taj njihov broj je smanjen na na 7 po klasifikaciji da ih sad ne nabrajamo što je svakako u ovim okolnostima pomoć gospodarstvu. Međutim, mene zanima vaše mišljenje s obzirom da je ipak, su potrebna velika ulaganja u kulturi, mislite li da u neko dogledno vrijeme kada se situacija u gospodarstvu poboljša možemo ponovno utjecati na proširenje broja djelatnosti kako bi se sredstva

ove izmjene i dopune zakona su prava mjera za ovo vrijeme. Mislim da je ministarstvo tu izašlo sa optimalnim rješenjem za sadašnje vrijeme. Ako će to u mogućnosti biti mogućnost i ako će se naravno u spomeničkim jezgrama razvijati i gospodarske djelatnosti i sve ono ostalo, ako će one donositi prihod, zapošljavati ljude što mi vjerujemo da hoće i da nema razloga itekako postoji mogućnost da se u jednom momentu učini i ovaj iskorak na koji ste vi ukazali. Za sada mislim da je dobro da ovo ostane na ovoj razini kako spomenička renta ne bi bila preveliki teret, a kako bi se mogli vidjeti rezultati njenog pozitivnog učinka. Jer kažem ona se mora uložiti u obnovu kulturne baštine u godini u kojoj je prikupljena. To je zakonska obaveza. Bilo bi dobro povremeno napraviti kontrolu i savjetovanje sa velikim gradovima koji najviše prikupljaju spomeničke rente. To su prije svega Zagreb, Rijeka, Dubrovnik, Split da se vidi da i onaj lokalni dio koji pribere lokalna zajednica onih 40% da li je utrošeno na pravi način, da li je utrošen najpametnije i na neki način da se tu ide afirmativno prema potrošnji tih sredstava i vjerujem da bi to dalo također pozitivne iskaze pogotovo za ovim stvarima koji se u budućnosti mogu primijeniti kod spomeničke rente da na neki način se tu nađe iskaz a naravno s vremenom širenje što ste rekli i na druge klasifikacijske djelatnosti. Zastupnik Blaženko Boban javio se za repliku. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mesić, slažem se sa vašim dijelom, sa onom raspravom a poglavito u dijelu spomenička renta nije parafiskalni namet, uistinu nije poglavito tamo gdje imamo kulturnu baštinu u vidu građevina koje ste vi ovdje nabrajali poput dubrovačkih zidina, Korčule, Zadra, Arene. Međutim, ima i arheoloških lokaliteta i to jako značajnih i vrijednih na kojima nema građevina

upravo zbog tog takvog lokaliteta lokalne zajednice ulažu kada grade određene projekte sigurno poskupljuje vrijednost projekta za 30 ili 40%, a i vremenski se izgubi na 30, 40% u rokovnom izvođenju takvih novih projekata na području takvih lokalnih zajednica i takvih arheoloških lokaliteta. Da li mislite da je potrebno razmišljati i o takvim lokalitetima da bi se moglo ulagati u njih a da ne padne sve na teret lokalne zajednice i iz proračuna grada, lokalne zajednice kako bi održali nivo tog arheološkog lokaliteta potrebno nekako u vidu ili turistička arheološka taksa ili ne znam što već. Jer veliki broj turista uistinu obilazi takve lokalitete, a nema nikakve druge mogućnosti i to na žalost nema mogućnosti jer je na sreću lokalna zajednica sačuvala takav lokalitet da nije na njemu izgrađivala, nije na njemu gradila, nije dozvolila devastiranje i s tim lokalna zajednica još dodatno ima opterećenje prilikom izrađenja novih projekata o čemu sam govorio a kroz spomeničku rentu nema nikakvu naknadu. Dakle, spomenička renta nije parafiskalni namet.

u gradu Solinu na neki način blagoslovljeni, a istovremeno vam je dano u nasljeđe i velika briga. Jer samo kad uzmete Salonu, Gospin otok, Vranjic, Šuplju crkvu, Gašpine mlinice dakle to je tolika koncentracija kulturnih dobara hoćete arheoloških, hoćete arhitektonskih, hoćete podvodnih, hoćete od nacionalnog značaja, hoćete od međunarodnog značaja. Tako da ja mogu reći zapravo da je grad Solin imao na neki način sreću da je imao vodstvo, pa i vas dok ste bili gradonačelnik koji ste shvaćali bitnost te spomeničke baštine za grad Solin. Dakle, upravo je tu mjesto gdje takvi projekti u takvim slučajevima, pogotovo ovo i od nacionalnog izrazito povijesnog nacionalnog značaja mora imati prioritet u programima financiranja iz onog dijela spomeničke rente koju ubire država da ne bi sad uvodili i novi način naplate. I zasigurno upravo takve programe mora imati na pameti Vijeće za kulturna dobra kad predlaže financiranje zaštitnih programa ministrici kulture na odobrenje. Također postoje i ja znam da ste vi dosta agilni i u novim projektnim pripremama, priprema projekata za EU itd. tako da mislim da i tu postoji određena mogućnost a naravno s vremenom uz pravilni turistički i marketinški razvoj i dobru naplatu turističkih karata i posjetitelja. Zapravo je paradoksalno da su upravo najposjećeniji oni spomenici gdje je karta i ulaznica najskuplja.

Dragi kolega evo rekli ste jednu veliku istinu u svom izlaganju a to je da je jedan od najvećih motiva dolazak u RH posjet, dakle naša kulturna baština i posjet tim istim spomenicima. Ja smatram da definitivno spomenička renta nije namet, ona je ulaganje u turizam. Međutim, moram napomenuti da to nije dovoljno ulaganje, dakle u samu kulturnu, u same A imamo s druge strane jedan ograničavajući faktor kada se ulaže u takve projekte i sa sredstvima EU da svega 20% od ukupnoga prostora možete komercijalno iskorištavati u tom dijelu. Reći ću vam primjer Kaštela u Svetvinčentu u jednog od najočuvanijih kaštela na području Istre gdje svega 20% se može iskoristiti u komercijalne svrhe. Dakle da se stavi unutra, da se u unutra projektira nekakav smještajni objekt, trgovine, mjenjačnice, ono što ste spominjali itd.. Dakle mislim da jedno bolje osmišljavanje, mijenjanje jedne legislative u tom smislu bi možda doprinijelo da se u jednoj budućnosti i smanji spomenička renta ali da se poveća jedna komercijalna, komercijalna iskoristivost tih objekata jer imamo puno primjera gdje objekti renovirani, gdje su dobili svoju svrhu u smislu jednog kulturnog očuvanja ali od toga nema ništa zbog toga što se one ne iskorištavaju u komercijalne svrhe. Stoga smatramo da bi se na tome trebalo poraditi, da bi definitivno ne se utukla sredstva smo u očuvanje zidina nego i svoju svrhu da dobiju ti objekti jer onda ćemo zaista imati jedan dobar primjer kako,

ka rješavanju toga i ka većem aktiviranju kulturne baštine je bila i obnova i objava digitalnog registra. U konačnici cilj toga bi trebao biti da svaki potencijalni investitor bilo u obnovu, bilo u gospodarsko …/Govornik se ne kulturne baštine može vidjeti gdje koji, uz koji spomenik može investirati u koju novu namjenu. Složiti ćemo se i vi i ja da neki spomenici tipa naše Eufrazijane ne mogu ići u nikakvu drugu funkciju nego onu koju imaju. Međutim, ima spomenika koji mogu imati novu namjenu. Naravno kada imate više od stotinjak kurija i zamaka i dvoraca samo u Hrvatskome Zagorju naravno da svih 100 ne može biti muzej, trebaju biti oni najvrjedniji kojima se ne može mijenjati unutarnji raspored, koji su s vremenom ostali najsačuvaniji, najreprezentativniji ali i naravno da postoji objekata koji mogu dobiti novu namjenu i novu investiciju stavljanje drugih komercijalnih sadržaja koje bi se tu moglo dobiti. Svaki potencijalni investitor koji bi mogao ići tu u dugoročnu, ili u dugoročnu koncesiju ili u dugoročnu investiciju bi morali na tom digitalnom registru vrlo transparentno vidjeti da na ovom prostoru mogu to i to, ne smijem to i to sa tim i tim ciljem.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Mesiću, sigurno ono što ste rekli očuvanje kulturne baštine je važno i treba sigurno obnavljati a sve u cilju razvoja i stvaranja dodatnih ponuda. Međutim, ono što ste rekli a potvrdio je gospodin Kliman da su ta ulaganja tako reći i u turistički marketing i da veliki postotak turista posjeti upravo RH zbog bogate kulturne i prirodne baštine. sve to još uvijek je nedovoljno i vjerujemo da upravo donošenjem i ovoga zakona će se potaknuti obnova te kulturne baštine i stvarati nove destinacije upravo za goste koji dolaze. Međutim, rekli ste da spomenička renta nije namet, ja tvrdim da ipak je namet. I vi u vašem izlaganju ste spomenuli stvaranje dobiti ali spomenuli ste one velike gradove kao što je Dubrovnik, kao što je Zadar, kao što je, mogu reći dodati i Rovinj i Poreč međutim zaboravili smo ona neka mala mjesta gdje lokalna zajednica upravo ulaže zajedno sa Ministarstvom kulture u obnovu, ja ću reći malih mjesta kao što je Grožnjan, Gračišće, Motovun, Završje, Pićan. I upravo obnavljanje tih starogradskih jezgri tih spomeničkih cjelina lokalnim jedinicama je veliki teret i veliki problem za vraćanje života. I sada kada nađete vlasnika ili grad ili jedinice lokalne samouprave koja uloži u takav prostor pokrene se određena djelatnost u tom prostoru koja nažalost funkcionira ta 3, 4, 5 mjeseci dok traje turistička sezona i onda mi im namećemo tu rentu tu rentu koja sigurno opterećuje. Ja ću reći da jedinice lokalne samouprave upravo u cilju poticanja otvaranja određenih djelatnosti u tim zapuštenim (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku, izvolite. Slažem se da se puno truda ulaže u obnovu i Pijemonteja i Portoleja, da se razumijemo. Jedna od najvećih investicija vam je bila Ministarstvo kulture u Istri, obnova zvonika u Oprtlju. Tako da što se toga tiče i ta sredstva su prikupljena od one spomeničke rente u drugim gradovima. Ovdje imamo poštovani i uvaženi kolega popis spomeničke rente po gradovima za 2016., prvih 70, nisam našao. Evo 55. je recimo Buzet, ako ste možda mislili na tako, mada se ipak radi već o ozbiljnom gradiću koji ima prikupljene spomeničke rente 79 tisuća kuna. Buzet je ipak mjesto koje živi 12 mjeseci. kada pogledate klasifikaciju onda ćete vidjeti da sve ovo što potičete i lokalno radite na revitalizaciji tih sredstava da će oni zapravo neće upasti što bi rekli poreznici u škare spomeničke rente nego će ostati na neki način izuzeti. Točno je po klasifikaciji kada vidite, tu zapravo zato kažem da je ministarstvo našlo pravu mjeru. Neće to dotaknuti ni lokalne obrtnike ni lokalne poljoprivrednike ni oni koji otvaraju male pansione neće na taj način nego dapače po klasifikaciji će oni ostati po strani do jednog dana dok situacija možda ne bude bolja. Složit ćemo se i vi i ja, baš kod ovih radova koje ste spomenuli 50 godina nije došlo ni filira u njih. To dobro možete reći i za Završje i za Oprtalj, za gradove di se tek zapravo u zadnje vrijeme počelo ozbiljnije investirati i od strane ministarstva i od strane lokalne uprave

u financiranju održavanja, obnove, restauracije kulturne baštine kao i svih kulturnih dobara. Ali to je samo jedna kap u moru koja je potrebna da bi se jedno kulturno dobro očuvalo, sačuvalo za buduće generacije, pokoljenja koja dolaze. pokupiti ne znam koliko spomeničke rente i uložiti novaca u kulturu ukoliko se ona ne čuva, ukoliko se ona ako je izgubljena ne traži povrat iste. Možemo mi stvarati koliko god hoćemo i generacije prije nas ako mi to ne možemo očuvati od onih koji to žele. Pa na tragu toga spomenut ću jednu kulturnu baštinu a ona kaže: „U Vukovar su vraćene 3833 knjige koje su nakon završetka ratnih djelovanja '92. godine odnijete iz knjižnice Vukovarskog samostana prvo u Šid, potom u Zemun. Tamo ih je od časnika negdašnje JNA preuzeo pater fra Marko Kurot Kurot i smjestio u franjevački samostan sv. Ivan Kapistan u Zemunu. Ovo je samo dio knjižničkog fonda od ukupno 17000 svezaka koji su bili vlasništvo knjižnice u Vukovarskom samostanu. Knjige su u Vukovar stigle samo jedan dan Najvrjednija knjiga koja je bila u našem samostanu iz 1501. godine bila je medicinska knjiga za koju se je prije rata procjenjivalo da ima tržišnu vrijednost toliku da se njom moglo kupiti pola Vukovara.

agresije na Hrvatsku u Domovinskom ratu. Oko 300 milijuna eura je bila procijenjena bila direktna šteta na nepokretnim kulturnim spomenicima, a vi ste naravno tu naveli i primjere pokretnih kulturnih dobara. Ministarstvo je kroz niz godina, meni je dobro poznata ta tema posebno se tu istakla naša uvažena kolegica sada u mirovini gospođa Branka Šulc inače rođena Iločanka koja je puno truda uložila prvo da uđe u trag velikom dijelu otuđene kulturne baštine, a nakon toga i povrat kulturne baštine. Na nesreću velik dio toga nikada nije pronađeno i neće biti pronađeno. Međutim, na sreću ipak jedan dio je, taj postupak ide, radi se o povratu mnoge zbirke. Sjetit ćete se samo recimo povrata zbirke Bauer u Vukovarski muzej. Naravno veliki je problem tu sa posebnim crkvenim zbirkama, veliki je problem recimo sa mnogim ostavštinama. Sjetit ćete se Otavica, Meštrovićevog mauzoleja i svega onog ostalog što je postradalo u Domovinskom ratu. I ja vjerujem da će Ministarstvo kulture privesti taj posao kraju i na neki način spasiti ono što barbarstvo nije uništilo. Zahvaljujem se. Prelazimo na iduću raspravu Kluba zastupnika SDSS-a i uvaženi kolega Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovana ministrice, kolegice i kolege. Važna zakonska izmjena koja ima dva lica prvo je pozitivno, a drugo je manje pozitivno. Pozitivno je da ste uspjeli obraniti institut spomeničke rente, a negativno je da ste ga ograničili i smanjili. Zastupnicima bi bilo iznimno značajno da se kaže tko je to i zašto toliko lobirao da se spomenička renta ukine. Koje su to interesne grupacije koje smatraju da je jedan od najvažnijih izvora za očuvanje kulturne baštine u RH za njezino restauriranje i održavanje inzistirao da je to prevelik namet kao što kolega kaže. I zašto baš taj namet a ne 38 drugih nameta koji postoje po različitim osnovama? To je čini mi se važno pitanje. Jer mi jako dobro znamo da ako se uzme na jednoj strani ili smanji priliv sredstava u državni proračun na jednoj strani iz jednog izvora morat će se povećati na drugoj. Ili državni proračun neće biti mjesto kojim će se moći koristiti sredstva za obnovu kulturnih dobara. Tko će to onda raditi? Ili nitko ili privatnici. Hoćemo još jedanputa i na ovom mjestu funkciju države ograničiti? Dakle, pozitivno je što je institut spomeničke rente kao važan element u zaštiti spomenika spomenika kulture i objekata koji su pod zaštitom države, koji su dio kulturne baštine RH zaštićeni. Međutim, imam dva konkretna pitanja. Prvo je izmjene članka 42. zakona. Dakle država će uložiti u obnovu spomeničke baštine, participirati u obnovi spomeničke baštine i nakon 5 godina ukoliko vlasnik toga objekta odluči da ga proda neće postojati nikakve obaveze temeljem povratka sredstava uloženih od strane ulagača u ovom slučaju restauratorskog zavoda. To je i još jedan način kako se ide na ruku zapravo privatnim vlasnicima. Prijašnja zakonska rješenja su u tom pogledu bila zahtjevnija i država je imala ozbiljnijeg i trajnijega utjecaja u tom pogledu. No drugo, drugo pitanje se tiče izmjene članka zakona 114. po kojem će iznos spomeničke rente sa, od 1 do 7 kuna po od 1 do 7 kuna po kvadratnom metru za korisnu površinu koja se koristi biti smanjen na od 1 kune do 4 kune. Ja mislim da je, da bismo trebali znati za koliko će se tako umanjiti sredstva koja državni proračun prima ili pristiže temeljem ove promjene. I koje će to posljedice proizvesti po Ministarstvo kulture, po restauratorske zavode jer je kao što znamo spomenička renta jedan od glavnih izvora obnove i restauracije. Smanjenje za potencijalno 3% je značajno smanjenje. Ja neću govoriti ni o turističkim aspektima jer se slažem sa kolegama da to nije dovoljno ali govoriti ću o zaštiti kulturnog dobra što RH ima obavezu. Govoriti ću o funkciji države u čuvanju onoga što se smatra nacionalnim bogatstvom bilo da je riječ o prirodnom ili kulturnom nacionalnom bogatstvu. I govoriti ću kao što sam već počeo o redistribuciji društvenog bogatstva. Od koga ćemo uzeti? Ako nećemo uzimati od onih koji prihoduju, koji zarađuju, koji imaju profite ona ćemo uzeti od onoga koji ima plaću. ili neće biti obnove. Treća stvar je pitanje obveznika, dakle pitanje članka 116

Rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju sljedeće djelatnosti, trgovina na veliko, duhanskim proizvodima, parfemima i kozmetikom, na malo duhanskim proizvodima i u specijaliziranim prodavaonicama, telekomunikacije osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa, novčarsko posredovanje, pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga osim osiguranja i mirovinskih fondova, djelatnosti kockanja i klađenja. Zašto nema onih koji se bave prodajom i distribucijom energije? Zar profiti u toj vrsti djelatnosti nisu također vrlo visoki? Zar u nekim aspektima subvencije od države nisu iznimno visoke kada su po srijedi proizvođenje i distribucija energije? Zar ne bi i tu granu trebalo razmotriti kao potencijalnu granu u kojoj bi se uzimao dio spomeničke rente? Pitam na glas, razmišljam na glas. Razmišljam zbog toga što očito nije realno da se vratimo na stopu od 1 do 7 kuna po kvadratnom metru. Drugim riječima, ukoliko ćemo ići na ograničenje iznosa spomeničke rente a to ograničenje zapravo postižemo sa dva načina, jedno je smanjenje davanja sa iznosa od 1 do 7 kuna na iznos od 1 do 4 kune. I drugo ograničavanjem brojem obveznika koji trebaju plaćati spomeničku rentu. Zašto npr. veliki iznajmljivači prostora ne bi bili obuhvaćeni plaćanjem spomeničke rente? Ne znam kako to izgleda sa korisnicima objekata u turističke svrhe u to nemam pravih saznanja, nemam pravih mjerila, ne znam što bi to značilo u ovim okolnostima za turističku djelatnost. Ali za ove dvije koje sam spomenuo, dakle energetiku i iznajmljivanje poslovnih prostora ili čega drugoga, to jesu velike zarade. Uostalom Odbor za kulturu, obrazovanje i znanost je u tom smislu dao i sugestiju ministarstvu kad je posrijedi ovaj zakon. preporuku samoga odbora, da se razmisli o proširenju obveznika plaćanja spomeničke rente. Na kraju poštovane kolegice i kolege, mi imamo objekte koji su već obuhvaćeni programom zaštite i koji su korisnici spomeničke rente, a imamo neke koji nisu. Neki od naših kolega su spominjali male gradove na primjer u Istri nama dobro poznate i drage. Ali postoje mali gradovi diljem Hrvatske, ja ću spomenuti neke od njih. Jedan je od takvih gradova Glina koju imamo kuću državne himne, koja je obnovljena prije 10 godina ili više od 10 godina ali nije uređena niti dovedena u funkciju, niti stavljena pod zaštitu države na pravi način. Ima ih još u tom gradu, ali niti jedan nije takve simboličke važnosti kao što je taj. Ja bih podsjetio na to jer to ne traži velika sredstva, a za taj grad, za tu regiju, za tu županiju uostalom za simboličku važnost toga mjesta gdje je prvi puta praizvedena naša nacionalna himna oni postoje i obnovljen je sredstvima države i označen je kao kuća državne himne. Ali nema završetka programa, nema uređenja muzeja. Spomenut ću još jedan grad, nekima bliži, nekima manje blizak Šibenik. U Šibeniku imamo kuću jednog od prvih romanopisaca na hrvatskom, na srpskom, na našem jeziku Sime Matavulj, prvi romanopisac modernog romana. Njegova kuća nije pretvorena u spomen kuću, a ima sve pretpostavke da bude pretvorena. Naravno da je moguće zamisliti da se sredstva osiguraju iz različitih izvora, ali kontinuirano osiguravanje sredstava za takve objekte ili će ići iz direktnih sredstava državnog proračuna ili će ići iz sredstava kao što su ova, kao što je spomenička renta. Neću spominjati druge objekte, neću spominjati što je sve potrebno uraditi u gradu u kojem živimo, neću spominjati što bi mnogi mogli ili htjeli da bude drugačije u drugim gradovima, ali gradske vlasti imaju svoje prioritete i svoje politike u tom pogledu. I nije uvijek najpametnije da im mi odavde solimo pamet što je dobro, što nije dobro pa neću ni ja to činiti. Ali neke od ključnih stvari, od onoga što predstavlja iznimne nacionalne vrijednosti je neophodno i odavde imati u vidu. A posebno je neophodno imati u vidu ovaj instrument spomeničke rente. Dakle ja pri tome ne podcjenjujem zahtjeve i interese poslodavaca jer sam ih i sam često slušao da imaju previše nameta, pa su često spominjali spomeničku rentu, jer to njima ništa ne znači ali nama mora značiti. Dakle kultura i obrazovanje, zdravstvo ne mogu biti samo stvar procjene koliko netko može zaraditi, koliko netko ne može zaraditi. Ako to gledamo na takav način i ako tu cijelu stvar svedemo samo na pitanje mecenstva i nečijeg dobročinstva, onda mi kao mala država nemamo šanse, a niti prava da se pozivamo na bilo šta u vezi sa kulturom kao što se s pravom i često pozivamo. Eto iz tog razloga dobro je da ste zaštitili institut spomeničke rente, ali vas molim u ime Kluba samostalne demokratske srpske stranke da razmotrite mogućnost da se proširi na ovih nekoliko djelatnosti obveznika onih koji plaćaju spomeničku rentu. Hvala. **Jandroković,

Hvala vam.

Hvala vam.

Hvala vam.

Hvala nastavljamo sa replikama. Uvaženi kolega Kliman prvi se javio izvolite. **Kliman, Anton (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Pupovac, dakle slažem se s vama da nikad dosta novaca za obnovu i očuvanje i stavljanje u funkciju dakle kulturnih dobara. Međutim, mi imamo jedna problem u RH a mislim da na tome će se morati dobro poraditi a to je menađiranje sa istim sa istim spomenicima kulture, ono što sam prije spomenuo u replici kolegi Mesiću, dakle postoje objekti koji se mogu komercijalno iskoristiti i doprinijeti dakle očuvanju same kulturne baštine odnosno konkretnoga spomenika. Prije jedno dvije, tri godine bio sam u Edinburghu, u Škotskoj, vi znate da je tamo prije nekoliko stotina godina razvlaštena Latolička crkva kao religija, odnosno kao službena religija, državna religija u Škotskoj i ostalo je jako puno katoličkih crkava neiskorištenih, dakle nema više vjernika koji mogu to, koji pohađaju, nema interesa Katoličke crkve da ih održava, da ih ima u svom katalogu. Iznenadio sam se kada sam vidio da su u tim crkvama danas biblioteke, danas su kafići i svi ti spomenici funkcioniraju na neki način, dakle sa svojom ljušturom, sa svojim vanjskim oblikom i doprinose jednom izgledu, jednom rekao bih turističkoj atraktivnosti samog Edinburgha i oni funkcioniraju. Pretpostavljam a raspitao sam se dakle kako to funkcionira. Jedan dio dakle prihoda koji se ostvaruju u ti u ti kulturnim spomenicima ide za očuvanje te kulturne baštine. Dakle veoma slično kao kod nas ali tamo je sasvim drugačiji pristup. Dakle ima modela gdje se može napraviti i ja ne zazivam to da bude u nekim našim, dakle niti u katoličkim, pravoslavnim ili bilo kakvim crkvama takav model ali je, ima modela za to riješiti. Ali je nešto u prilog onom što ste govorili a to je da, dobili smo najave od ministra turizma da će se u ovoj godini pred kraj raditi novi Zakon o turističkim zajednicama i boravišnoj pristojbi. S obzirom da znamo da je veliki motiv dolazaka turista u Hrvatskoj kulturna baština mislim da bi se trebalo razmisliti o tome da i o raspodjeli boravišne pristojbe, da i jedan dio boravišne pristojbe ili veći dio od onoga što je danas da se preusmjeri za očuvanje kulturnih spomenika. Milorad (SDSS)** Poštovani kolega Kliman, vaše spominjanje iskustva kojeg ste stekli u Škotskoj je dobar primjer i naravno takvih iskustava ima u nizu zemalja. Ja mogu spomenuti i svoje iskustvo u Švicarskoj neovisno da li je riječ o Katoličkoj ili protestantskoj crkvi gdje se bivši samostani koriste za znanstvene seminare, za susrete nastavnika, učenika, općenito ljudi koji su u sferi obrazovanja ili u sferi znanosti kao i u druge svrhe koje mogu osigurati pritok sredstava s obzirom na smanjenje aktivnosti bilo sestrinskoga, bilo monaškoga reda. I u tom pogledu je to nešto što bismo sasvim sigurno tamo gdje je to moguće i gdje za to postoje pretpostavke bilo u katoličkoj, bilo u pravoslavnoj crkvi ili nekoj trećoj crkvi mogli prakticirati i u Hrvatskoj. Ali to je na njima da odluče i da tu vrstu razumijevanja stvari usvoje kao sastavni dio svoje poslovne filozofije. Ali spominjanje primjera svakako jeste poticaj koji može postaći i predstavnike naših crkava. Kada spominjete boravišnu taksu slažem se. Boravišna taksa je jedan od mogućih izvora, dakle nešto veći iznos za potrebe obnove kulturne baštine na području turističkih sredina i drago mi je da vi to spominjete kao bivši ministar turizma, da spominjete kao čovjek koji dolazi iz Istre koja ima jedan od najvećih turističkih prihoda, odnosno proizvoda u RH i mi to pozdravljamo. Druga replika je uvaženi kolega Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Uvaženi kolega, slušao sam pažljivo vaše izlaganje. Razumijem vašu tendenciju i prijedlog da se razmotri mogućnost da se proširi na neke druge djelatnosti. Naravno da to uvijek ostaje opcija u perspektivi. Procijenilo je ministarstvo nakon rasprave da su upravo ove djelatnosti koje su obuhvaćene na indirektno plaćanje rente zapravo oni koji imaju direktno najveći benefit od gospodarskog djelovanja u kulturnoj baštini, odnosno zaštićenim cjelinama. Ovaj raspon od 1 do 4 ostavlja lokalnoj upravi i samoupravi, a ne od 1 do 7 stvarno mogućnost da ne bude nikome namet nego zapravo da se kroz ta sredstva pametnim određivanjem može odrediti i određenu revitalizaciju. Naravno da će neka mjesta koja su top destinacija da će imati maksimalno po kvadratu plaćanje direktne rente od 4 kune. Negdje će to možda biti zaista kuna. Osobno bi puno više želio vidjeti gospodarske aktivnosti u samoj zaštićenoj kulturnoj jezgri, pa bih više volio da bude 4, 5, 6 poslovnih subjekata koji plaćaju po jednu kunu, nego jedan ili dva koji plaćaju po sedam. Jer mi se čini da bi se tome doprinijelo revitalizaciji i dugoročno bi to bila puno bolja poruka da ta jezgra. Vama su poznati depopulacijski problemi u mnogim starim gradovima i zaštićenim jezgrama, tako da na neki način se tu iz ovog pravnog okvira može izvući maksimum u ovom trenutku. **Jandroković, gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Mesiću, niste daleko od onoga što ja mislim da bismo, oko čega bismo se mogli suglasiti. Ali ako je stvar takva da jedinice lokalne samouprave mogu slobodno odlučivati da li će propisati jednu kunu ili će propisati četiri kune neovisno o mogućim kriterijima bojim se da je stvar takva da je i pitanje do koje mjere oni to uopće propisuju i kakav je uopće nadzor nad provođenjem zakona. I koliko ministarstvo ima mehanizama i koliko nadležne druge državne institucije imaju mehanizama da prave kako se realizira naplata spomeničke rente. Recimo za neke druge parafiskalne namete mi znamo veoma dobro da je to vrlo efikasno. Na primjer često se govorilo o ZAMP-u. U ZAMP-u je to vrlo efikasno. Ako kafić ne plaća ili neki drugi korisnik kontrola je iznimno brza i iznimno striktna. Je li to slučaj sa naplatom spomeničke rente nisam siguran. Nisam siguran. Tako da uz ovo trebalo bi da zakonodavac u ovom slučaju ministarstvo uz pomoć drugih instituta države pojača mehanizme kontrole naplate spomeničke rente i dakako distribucije. Hvala. Iduća replika uvaženi kolega Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Poštovani kolega Pupovac, slažem se sa vama da spomenička renta nije parafiskalni namet i ona tako ne smije biti ni shvaćena. Međutim, mi se nalazimo u jednoj situaciji, ha ona je objektivna kada to oni koji je moraju plaćati tako doživljavaju. Ne događa se to samo zbog toga što oni ne shvaćaju potrebu te spomeničke rente i potrebu očuvanja kulturnih dobara koje imamo i njihove restauracije, nego često zbog toga što do toga može doći ako je obuhvat djelatnosti prevelik ili s druge strane ako je područje na kojem se prikuplja spomenička renta prevelik. A vi ste tu ponudili jedan kriterij koji mi se čini bi mogao biti dosta opasan i koji bi ovu nepovoljnu tendenciju tendenciju mogao pojačati, a taj kriterij da bude visina zarade. To nije, ne bih se mogao složiti sa vama da bi to bio dobar kriterij. Dakle, spomeničku rentu mora plaćati onaj koji ima direktnu korist, benefit od toga što djeluje u tom zaštićenom području. Primjerice jedan slastičar će prodati više sladoleda ako radi na Kalelargi, nego ako radi u predgrađu nekakvome. Znači on ima direktnu korist. Pa neće u njegovu slastičarnicu dolaziti zato što on radi bolji sladoled nego zato što im je tamo na putu, tamo idu turisti. Prema tome, ta visina zarade bez obzira na djelatnost čini mi se bio bi loš kriterij. **Jandroković, Poštovani kolega Staziću, polazimo od pretpostavke da nas dvojca razlikujemo visinu zarade i visinu profita. Znate kako kaže izreka, puno prometa a malo ozbiljne zarade, pri tome se misli na profit. Postoje djelatnosti koje imaju iznimne profite i ekstra profite. Postoje one kao što ste, te koje ste vi spomenuli koji mukotrpnim radom po 16 sati dnevno zarađuju i prihoduju i uredno plaćaju svoje obaveze. Nisam mislio na te a ti nisu ni obuhvaćeni ovim zakonom. Oni koji su obuhvaćeni pobrojani su u ovih 7 kategorija. A mi predlažemo da se razmotri mogućnost da u tih 7 grupacija uđu oni koji se bave energijom, prodajom i distribucijom energije ne sladoleda i oni koji se bave iznajmljivanjem poslovnih prostora dok se to razmotri. A ne oni koji se npr. bave prodajom suvenira u ljetno vrijeme u Motovunu ili u Šibeniku.

ona razgovara sada s nekim, traži me neke odgovore ovdje. Prvo pitanje je li memorija, ima li namet na memoriju, kolektivnu memoriju našega naroda prvenstveno, imate međunarodni dogovor o sukcesiji, za povratak arhive, državna tamo još ona tamo iz Drugog svjetskog rata. Imate još tamo u MUP-u državnu arhivu, arhivu od MUP-a naravno gdje imate …/Govornik se ne razumije./… imena ljudi koji su nekad sjedili u Saboru kao „Degenerek, kolega Sova, Drvo, Filter 57“ i tako dalje. Ima li namet na tu memoriju? I kada je itko tražio od ovog, ja bih rekao, ja ih zovem prvi …/Govornik se ne razumije./… Jugoslavena u hrvatskoj politici, je li itko ikad tražio povrat te arhive iz Beograda? Jer to je dio naše arhive. Da ne govorim o toj izravnoj ratnoj šteti 34 milijarde dolara izravnih, to je drugo pitanje. Koliko pripada …/Govornik se ne razumije./… kulturna dobra koji su otuđeni i srednjovjekovnih crkava, itd., koliko je uništeno spomenika kulture, mi ne znamo još sve detalje? Šta se radi po povratu, također imamo to isto taj međunarodni dogovor o sukcesiji, za povrat tih dobara koji su pokradeni odavdje i koji se danas prodaju u Londonu, Stuttgartu itd. I to su ta dva ključna pitanja. tražio bih odgovore ako ne sada, odmah, kasnije, od onih koji su nadležni za ta pitanja i kada će se to pokrenuti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Glasnović vi ste svjesni da ste prekršili Poslovnik, da niste imali repliku na kolegu Pupovca već ste postavljali već ste postavljali pitanje ministrici što ste i sami rekli, ja sam vas pustio da govorite. Ako želi gospodin Pupovac će odgovoriti ali trebali ste adresirati onda njemu to pitanje. Hvala lijepo. Prelazimo na raspravu dalje po klubovima. U ime Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a uvaženi kolega Goran Beus-Richembergh. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odmah na početku želim reći da Klub HNS-a i HSU-a podržava dug u kojemu se ovih 16 članaka zakona kojim se mijenja Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara zapravo liberalizira. Mi kao liberali pozdravljamo sve napore koji će smanjiti proceduralne zavrzlame s jedne strane, suziti prostor diskrecijskog prava odlučivanja državne uprave, također i omogućiti veću i širu poduzetničku inicijativu i naravno sužvanje prostora parafiskalnih nameta. Ovo jest parafiskalni namet što god mi o tome govorili. On 1.1. sljedeće godine prestaje biti parafiskalni i postaje fiskalni, ali o tome nešto kasnije. Govoriti o izmjenama i dopunama zakona samo isključivo u svjetlu spomeničke rente mislim da je promašaj jer ovaj zakon u 16 svojih članaka otvara i nekoliko drugih važnijih pitanja. Prije svega on sužava prostor u kojemu su se događale pa rekao bih zloupotrebe koje su dovele do niske, vrlo niske, kritično niske razine gospodarenja odnosno ostvarivanja gospodarskih djelatnosti na kulturnim dobrima. Mi imamo Nacionalnu strategiju, ona se ne provodi već godinama. I kolega Mesić kada je spominje, s pravom je spominje, ona je donesena u njegovom mandatu, to je izvrstan dokument ali nitko ga ne obvezuje. Razina korištenja naše kulturne baštine u javnom interesu i u svrhu stjecanja javnog dobra je kardinalno niska. Način na koji se mi odnosimo prema našoj, prije svega spomeničkoj baštini je potpuna bezvezarija. S jedne strane se vrlo visokim kriterijima brani uopće da se o tome razgovara ili da se nešto događa a s druge strane otvoreno puštamo da nam propadaju spomeničke cjeline prvoga reda. Kada bismo se uspoređivali s drugima, recimo s Češkom, onda biste bili šokirani kada biste vidjeli kako se Češka pobrinula za spomeničku baštinu, za graditeljske cjeline, za svoje dvorce i utvrde za zaštićene srednjovjekovne cjeline starih povijesnih gradova i to je nebo i zemlja u odnosu na našu praksu, a nam su naravno puna usta priče da smo mi zemlja bogate kulturne baštine, da naši turisti obožavaju našu kulturu i baštinu osobito graditeljsko naslijeđe i da su to važni razlozi njihovog dolaska. Da točno jesu. Na žalost malo šta im drugo možemo i pružiti, pa se među te prioritete teško može probiti kvaliteta atrakcije, razina živosti u našim destinacijama itd. Ove izmjene i dopune otvaraju još neka pitanja kao što je obveza stjecanja stručnih zvanja kod fizičkih i pravni osoba koje nisu javne ustanove. Generalno uzevši to je dobra odredba, toga moramo biti svjesni može prouzročiti čitav niz problema. Uzmimo samo jednu razinu tog problema, a to je obnova starih fasada. S obnovom starih fasada uglavnom dolazi i obnova krovnih vijenaca krovnih vijenaca i krovova. Nerijetko se radi o kućama koje imaju spomeničku plastiku i o zahvatima koji iziskuju visoku razinu konzervatorsko-restauratorskoga znanja. U gradu Zagrebu te poslove dobivaju firme koje nemaju nikoga takvoga profila, nego ga uzimaju kao kooperanta, odnosno podizvođača. I onda vam se dogodi jedna bizarna situacija, da recimo na obnovi zgrada koje pripadaju Ustavnom sudu tu nekoliko metara od nas vrsni restaurator spasi sve kovane rešetke na prizemnim prozorima, ustanovi iznimnu kvalitetu i spasi ih za sljedećih stotinu godina sretan što je spasio nešto što ima iznimnu vrijednost i onda dođe predstavnik investitora i kaže da se sve to miče jer se mora staviti nova kovana rešetka na svaki prozor. Primjera takvoga tipa naći ćete u gradu Zagrebu u Donjem gradu koliko god hoćete, gdje oni koji su stručni i licencirani ne mogu dobiti posao pod optužbom da daju dampinške cijene, a poslove dobivaju oni koji nude po dva do tri puta veće troškovnike, odnosno koštaju puno više. Kad znadete da stanari, suvlasnici tih zgrada sudjeluju u troškovima onda je to otvorena pljačka njih kao takvih jer za ono što moraju platiti moraju ići u banku po kredit jer malo tko danas ima 70, 80 ili 100 tisuća kuna na svome računu, a zapravo se sve moglo riješiti sa duplo manje novca. I to je javna tajna koja se vezuje uz Zagrebački zavod za zaštitu spomenika kulture već više od 10 godina. Jednako tako sjetimo se slučaja obnove jedne od fasada na Trgu bana Josipa Jelačića kada je došlo do devastacije i oštećenja Meštrovićevoga reljefa. Hoće li ova odredba koja liberalizira obvezu fizičkih i pravnih osoba koje nisu javne ustanove a sudjeluju u poslovima obnove, restauracije i konzervacije otvoriti dodatni prostor za njih ili ćemo pravilnikom doista utvrditi visoke kriterije i ne dozvoliti da se divlja. Nadalje, drastično su smanjena sredstva za kapitalne investicije u kulturi i na državnoj i na lokalnoj razini. Spomenička renta je već srezana. Davno su ona zlatna vremena ministra Biškupića kad su za te namjene bili namijenjeni veliki budžeti. O tome sada možemo samo sanjati. Sektor kulture već godinama dobiva sve manje i manje novca u državnom proračunu i naravno spašavaju pogon, a zanemaruju velika ulaganja. S druge strane, ulazak u EU nismo shvatili kao mogućnost da se za te potrebe angažiraju sredstva iz EU izvora. Kardinalno malo je projekata zaštite spomeničke baštine i njenoga stavljanja u funkciju, a da su financirani iz EU fondova. I to je nešto nevjerojatno. To zvoni na uzbunu. Ministarstvo kulture bi trebalo obratiti pozornost na tu činjenicu na najvišoj mogućoj razini. Što se zapravo događa? Je li to stvar needuciranosti, nespremnosti, nekapacitiranosti za izradu takvih projekata i aplikacija? Ako jest, onda hitno moramo početi raditi na tome da se timovi u lokalnoj samoupravi osposobe da takve projekte definiraju, a onda i apliciraju na sredstva EU fondova. Imamo jedan slučaj koji ima i dobre i loše konotacije. To je obnova najzapadnijeg spomenika otomanske arhitekture u Europi. To je čuveni Maškovića Han u Vrani kod Pakoštana. Radi se o objektu u vlasništvu lokalne zajednice koja je osnovala agenciju preko koje je angažirala vrlo ozbiljna sredstva i prije dvije godine završeni su građevinski radovi. I Han koji nikad nije bio zapravo dovršen jer je Jusuf paša Mašković rodom iz tog kraja bio egzekutiran prije nego što je završio svoj Vakuf sada izgleda sjajno. Ali on već dvije godine stoji prazan, on nije u funkciji. I to je sramota. S druge strane, nemoguće je da se dogodi ono što se tamo događa, odnosno što se dogodilo, a to je da u uređenju interijera se koriste najjeftiniji mogući materijali. Pipe koje možete kupiti u lokalnome dućanu ili takva keramika. U objektu prvoga reda, gdje se mora zapravo podražavati stil gradnje onoga vremena u kojemu je to nastajalo. A sve se to može napraviti. Mi imamo isto stručnjake koji su u stanju napraviti česme, koji su u stanju napraviti kvalitetnu keramiku ne za bog zna kako veće novce. Taj objekt i dalje stoji prazan. Naš odnos prema kulturnom dobru nekad je toliko konzervativan i rigidan da sami sebi činimo štetu. Već godinama se pokušava odvesti dvije izložbe u Istambul. To je izložba artefakata sa broda koji je potonuo kod otočića Gnalić u vlasništvu zavičajnog muzeja u Biogradu na moru koji je krenuo u Istambul po narudžbi sultanije Nurbanu i to je drugi, to je tovar broda koji je potonuo kod Mljeta gotovo u isto vrijeme, radi se o zadnjoj dekadi 15.-oga stoljeća samo u suprotnom pravcu, 16.-og pardon stoljeća samo u suprotnom pravcu iz Istambula noseći izničku keramiku za Veneciju. 3 godine se nastoji na tome da se to prikaže u najpoznatijim istambulskim muzejima. Turska kulturna javnost je iznimno zainteresirana za to, mi smo sve napravili da do toga ne dođe. Uopće ne znam zašto. Umjesto da promoviramo svoju kulturnu zaštitu koja je neponovljiva, mi birokratskim zavrzlamama činimo sve da to nitko ne vidi. Što se pak tiče pojednostavljivanja postupaka i smanjivanja parafiskalnih nameta kao što rekoh mi načelno to pozdravljamo. Ali kada govorimo o spomeničkoj renti dajmo, budimo do kraja iskreni. 25 djelatnosti srezano je na 7, pod 1. Pod 2. ove odredbe o spomeničkoj renti vrijediti će samo do konca ove godine. 1.1.2018. godine stupaju na snagu odredbe Zakona o lokalnim porezima kojima je spomenička renta proglašena lokalnim porezom i utvrđeno je pravo lokalne samouprave da od u rasponu koeficijenata od 1 do 12 utvrdi i način i vrstu prikupljanja spomeničke rente. Vjerojatno je to na neki način pravednije. Ali dajmo budimo svjesni da je ovo samo privremena mjera. Dakle to da će to biti od 1 do 4 kune i da će to sada se odnositi samo na 7 djelatnosti, to će vrijediti do Nove Godine. Ali kada već govorimo o tome onda govorimo i o ključnim problemima a to je diskrecijsko pravo konzervatorsko restauratorske službe da širi prostore obuhvata zaštićenih zona mimo svake pameti. U Velikoj Gorici zaštićena zona dolazi do točke i u recimo u vanjskih 3 stotine metara ne postoji niti jedan jedini objekt stariji od stotinu godina. Jedini relevantni objekt kulturne baštine je jedan poklonac. Ali svi koji se nalaze u toj zoni, trgovine, frizeraji, svi su morali plaćati i to relativno visoku rentu. I naravno da su ljudi bijesni, oni nemaju nikakve koristi od toga što je to proglašeno zaštićenom zonom. Ili u samome centru grada. Nevjerojatna tvrdoglavo se čuva matrica ušorenog panonskog sela i Velikoj Gorici se ne dozvoljava da definira svoj centar grada. Još drastičniji slučaj je na Brijunima, oko Svete Katarine isto tako. Godinama se tegli nešto samo zato da se ne bi ništa dogodilo. Zaštita koju proklamiramo cijelo vrijeme u praksi uopće ne postoji. U posljednjih 8 godina uništeno je preko tisuću turopoljskih drvenih kuća. Rezane su na dva metra dužine planjka i u roku od nekoliko sati završili su na izvoznome gatu riječke luke. Otišli su u Egipat ili u sjevernu Italiju kao materijal za dekoraciju prilikom unutrašnjeg uređenja, rustikalnih vila ili čega god. Sve je to znalo i Ministarstvo kulture i nadležna konzervatorska služba, ništa poduzeli nisu. To su organizirane bande koje dolaze koje otkupljuju od lokalaca štagljeve, čardake, drvene kuće u relativno lošem stanju za male novce ali građa košta jako mnogo. Ništa nismo napravili, mi smo u etno selu kraj Kravaščica koje se gradi već 8 godina gdje je trebalo dignuti 55 kuća po nalogu hrvatskih voda, lokalni potok koji je trebao biti jedna od atrakcija betonirali, napravili smo betonsko korito lokalnoga potoka i to ćemo onda sutra zvati etno selo. Ministarstvo kulture nije beknulo na tu temu. Dakle svjesni budimo svoga licemjera, proglašavamo najvišu razinu zašite a u praksi se ona ne događa. Događa se samo ako treba zaustaviti poduzetničku inicijativu, novi sadržaj, novu atrakciju i tu padamo. Baština koja se ne koristi je baština koja propada, budimo svjesni toga i zato smo odgovorni mi, ova generacija koja gleda kako se urušavaju brojni spomenici kulture koji postaju ruglo, koji postaju zarasli u draču a velim i dalje smo verbalno jako, jako in favore naše čuvene hrvatske kulture. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Imamo 6 replika. Prvi se javio uvaženi kolega Jasen Mesić. Uvaženi kolega Beus pozorno sam vas slušao, s nekim stvarima bih se čak mogao i složiti. Ako nađete i jednu zemlju koja tretira ovakvo izdvajanje i stavlja ga u sferu parafiskusa ja ću povući moju ocjenu ali nećete ju naći. To je prva stvar. Druga stvar, zato se ona prevodi kao cijena korištenja kulturne baštine za gospodarske svrhe. Jer po toj logici bi svako drugo plaćanje cijene na nekom području i ulazilo ovo što ste vi rekli, dakle ne radi se. Bez obzira što ćete vi tu kao liberali nama tumačiti. Što se tiče pojedinih spomenika, znate, …/Govornik se ne razumije./… zaštite vam ima tradiciju 150 godina u nekim dijelovima Hrvatske. Godišnje se radi negdje i financira negdje oko 2 do 2,5 tisuće projekata. Dozvoljavam da se svake godine desi nekoliko grešaka. Dozvoljavam da negdje …/Govornik se ne razumije/… možda nisu napravljene najbolje. Dozvoljavam da je i služba učila kroz neke projekte. S nekima smo se prvi put susreli. Recimo s …/Govornik se ne razumije./… smo se prvi put susreli. Ja sam operativno vodio dokumentaciju projekta, osobno ja. Bio sam zadužen od ondašnjeg ministra Biškupića za vođenje tog projekta koje je koordiniralo Vijeće Europe, Vijeće Europe i na neki način su oni bili kontradiktorni. Što se tiče drvenih kuća u trokutu Zagreb, Karlovac, Sisak ih ima negdje oko 5000. Ne mogu sve bit kulturna dobra i ne može ih sve država spasiti, niti lokalna zajednica. Ali znam da je 2010., 2011., pa i 2012. da se svake godine financiralo gotovo 60 programa obnove pojedinih drvenih kuća.

Odgovor na repliku. mislim obratite se Vladi. Vlada vam već u četiri mandata to naziva parafiskalnim nametom i kad god se razgovara o tome da se režu parafiskalni nameti spomenička renta je na popisu. Dakle, nisam to ja izmislio nego oni. Što se pak tiče zaštite te drvene arhitekture meni je drago da ste vi osobno vidjeli kako to izgleda, ali volio bih također da vidite u kom je to sad stanju. Dakle, da se sve pokralo, da je devastirano ono što je podignuto, da je uništen potok, da je dakle dolina u kojoj je trebalo biti jezero uništena potpuno i da čovjek koji je ušao u tu investiciju digao ruke od svega a to je jedna od najvrjednijih stvari koje smo mi imali u ovoj zoni kad se tiče ambijentalne zavičajne arhitekture takvog tipa. Na žalost očito nema razumijevanja. Ja se nadam da će se taj stav promijeniti i da će se mnogo biti angažiraniji jer nije mnogo ostalo turopoljskih čardaka u Mraclinu, Buševcu, jako ih je malo, nestaju, a oni su nevjerojatno I recimo do prije nekoliko godina uopće nije bilo filmski dokumentirano preslagivanje turopoljske kuće ili njeno seljenje. Ja sam u doba dok sam bio zamjenik gradonačelnika u Velikoj Gorici pokrenuo taj projekt i napravili smo nekoliko takvih filmova na dokumentiranju. Naučio sam mnogo. Između treće i četvrte planjke s lijeve strane vrata kad ulazite mora biti novčić ako kuća nije presložena. Dakle, to su sve neke divne priče koje će manje-više propasti ako ne budemo imali respekt prema njima. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Druga replika uvaženi kolega Varga. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažena ministrica. Kolega vezano za vaše izlaganje slažem se sa svim što ste rekli, a htio bih dodati u onom segmentu di ste spominjali diskrecijsko pravo, a pogotovo u segmentu po pitanju evo konkretno ću govoriti za grad Zagreb i dat ću jedan plastični primjer di se vidi kako se zlorabljuje de facto diskrecijsko pravo već u samoj Runjaninovoj ulici gdje se nalazi gdje se nalazi Ministarstvo kulture na broj dva. Na broj četiri se nalazi Dom zdravlja Centar koji je odlukom grada Zagreba samo sebe za svoje vlasništvo izuzelo od obveze plaćanja spomeničke rente. Udaljeno pedesetak metara dalje u Crnatkovoj ulici je stomatološka ordinacija od moje jedne kolegice koja je obvezna plaćanja spomeničke rente iako po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obadvoje obavljaju javno-zdravstvenu djelatnost u ugovornom odnosu sa HZZ-om. Dakle, bez profitne osnove. I taj način gledanja diskrecijski, odnosno možemo čak reći da imamo tu elemente i pogodovanje samim sebi kao vlasnicima. Ja smatram da je to čak i povreda članka 26. Ustava Republike Hrvatske koji kaže da su svi državljani RH i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koje imaju javne ovlasti. Prema tome, grad Zagreb kao institucija sa javnim ovlastom je kao vlasništvo izuzela od obveze plaćanja

i zdravo razumskih rješenja i to je javna tajna već godinama. Dakle, tamošnjem Zavodu za zaštitu spomenika kulture ne može nitko ništa. Novine pišu, javno se govori, pa sjećate se prije nekoliko mjeseci gospođa Paladin je otvoreno govorila o nekim stvarima koje se događaju u tom zavodu. To je divlji zapad. Zato se mi kojima je stalo do toga da se baština poštuje, da se javni prostor valorizira na kvalitetan način silno nadamo da će doći do promjene u gradu Zagrebu i da će to od vrha do dna potpuno prodisati na drugi način, da neće biti prostora ni pogodovanju, ali niti ludovanju. Ja sam rekao u svom izlaganju kako to izgleda kad se obnavljaju fasade. Posao dobije onaj tko je tražio milijun i 600 tisuća kuna, a ne onaj koji je ponudio 800 tisuća kuna, jer su ga optužili da je dao dampinšku cijenu. I što ćete na to? Očito je da su marže na takvim poslovima mnogo, mnogo više nego što zdrava logika govori. A onda ti koji su dobili posao za milijun i 600 tisuća kuna zovu stručnjaka od onih koji su ponudili 800 tisuća da obave restauratorske radove jer oni svoje ljude nemaju. I to je smijurija. A to vam se dogodilo i tu u našem susjedstvu na zgradama Ustavnoga suda i tko zna gdje sve ne. Pa nedavno je propao u zagrebačkoj gradskoj Skupštini prijedlog oko obnova fasada, jer su se zastupnici digli na zadnje noge i rekli ne želimo da se to radi na takav način kao polu rješenje, nego želimo energetsku obnovu. Dakle, kompletan pristup koji će trajati sljedećih 50 ili 100 godina, a ne nešto što će držati vodu 10 ili 20 godina dok ne znam smog ne nagrize fasadu, pa ćemo je onda opet raditi. Ta logika stalnog ulaganja tuđih para u vlastite interese treba konačno prestati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Treća replika je uvažena kolegica Vesna Bedeković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Beus Richembergh, vi ste u dijelu svoje rasprave zapravo po meni otvorili jednu važnu temu koja se odnosi na upravljanje kulturnom baštinom u smislu njene valorizacije i to na način prije svega da se ona sačuva a onda da se i proda ekonomska kategorija. I cilj bi zapravo trebao biti prodati kulturna dobra, kulturnu baštinu koju imamo po principu vrijednost za novac i onda u tom smislu možemo govoriti o održivosti koncepta upravljanja kulturom i kulturnom baštinom. I svakako u kontekstu pripreme Hrvatske za predsjedanje Odborom vijeća, ministara Vijeća Europe od svibnja do studenog 2018. godine podsjećam da je jedan od prioriteta za to razdoblje upravo i zaštita kulturne baštine i tu je za očekivati intenziviranje brojnih aktivnosti u kulturi. I slažem se s vama prije svega mogućnost povlačenja dakle sredstava iz fondova EU. I ja ja smatram i mislim da tim više što je ovo jedan od reformskih zakona vjerujem u pozitivne učinke ovog zakona s time da naglašavam da je potrebno voditi računa i posebnu pozornost posvetiti mehanizmima nadzora dakle i praćenja učinaka ovog zakona u praksi od naplate spomeničke rente koliko god nam se ona sviđala, ne sviđala, dijelili mišljenja ovakva ili onakva. Podsjećam na dvije kategorije izravnu i neizravnu spomeničku rentu koju treba razlikovati i koju treba itekako dobro, dakle pratiti njeno i punjenje na jednoj strani a onda na drugoj strani distribuciju u praksi. **Jandroković, Poštovana kolegice Bedeković, slažem se s vašim pristupom no samo bih rekao nije nužno dakle prodati ništa. Nužno je sve vlasnike neovisno o tome radilo se o državi, lokalnoj samoupravi ili privatnim osobama jer ima i njih do te mjere osvijestiti da vlasništvo obvezuje i da ono čega su vlasnici, dakle da time pravilno i gospodare. Nisam bezveze spomenuo primjer Češke. Češka je iz europskih fondova povukla ogromna sredstva za ne samo obnovu nego i revitalizaciju svojih dvoraca i utvrda. U tim dvorcima nisu samo muzeji, u njima su i medicinske ustanove, starački domovi, hosteli. Zašto? Jer je poznato da ona dakle cjelina kulturne baštine, spomeničkog tipa koja je u stalnome korištenju, isto kao i kuća dakle u kojoj se stanuje, živi i radi, ona traje i čuva se a ona koja je napuštena lagano propada. Ali naš pristup da radimo sve na pecibokune, dajemo pomalo a ne dajemo ništa. Vidite recimo na primjeru utvrde, odnosno kaštela u mome kraju u Turopolju to je čuveni Lukavec grad, on inče nije dvorac, u njemu se nikada nije stanovalo, u njemu je boravila vojna posada ali on se obnavlja 17 godina. Je li vi možete vjerovati 17 godina? Tri puta do sada iz početka se išlo u sanaciju vlage. Kome to treba? Kuda idu ti novci? Koga mi hranimo? 15 godina. 5 projekata obnove i još nije gotovo. Pa nisu u stanju sanirati novim tehnologijama kapilarnu vlagu jer to je inače kaštel okružen opkopom punim vode. Pa šta stvarno ne postoji rješenje? Pa naravno da postoji. Pa nije to jedini kaštel na svijetu koji je okružen vodom. Ali mi namjerno idemo stalno neka jeftina kilava rješenja nego ne bili smo pet puta platili istu stvar.

a ta cura nažalost je zakon sa zubima, tu vlada pravni javašluk, imate tabu teme totalno, bavimo se sporednim stvarima ne sa srž problema. Ima li kultura prioritete? Naravno da ima. da ima. Govorimo o Češkoj. Šta je problem, Češka je homogena, nacionalno svjesna država u usporedbi sa ovom državom u kojoj nikad nije izvršena dekomunizacija. Kada govorim o fasadama, ja sam rođen u Zagrebu, nitko ne može meni govoriti o fasadama u Zagrebu i našem susjedu koji je ubijen '45. da mu se oduzme zemljište. Tisuće ljudi živi u tuđim stanovima koji su pobijeni ili otjerani i kada su došli ti '45. ovdje odgajali su piliće u klaviru, to nikad nije vraćeno. Zašto su tabu teme nacionalizacija i konfiskacija? Tko je dizao dvorce hrvatske u zrak tamo recimo okoline Karlovca, šef Ozne? Mislim da je sjedio u Saboru nekada. O tome se ne govori. Govorimo ovdje o, sve ovisi o novcu. Pa kakav mi novac ovdje državnih poreznika trošimo? Spomenuo sam 34 milijarde dolara izravna ratna šteta a plaćamo 6,5 milijardi dolara bivše SFRJ i plaćamo desetke milijune penzija u Srbiji. Desetke, oprostite desetke tisuća penzija. Nitko ne zna točno koliko. Ne tražimo razliku natrag. Po tim pitanjima kada ćeš razgovarati o tim pitanjima, vraćam se natrag na namet na memoriju, šta je sa libricidom? Spaljivanje zemljišnih knjiga itd., taj pravni javašluk, oduzimanje zemlje, 2 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta. Kada ćemo mi razgovarati o ključnom problemu Hrvatske a to je dekomunizacija po svim elementima. I kako možete riješiti te kulturne probleme ako se 5,6 ljudi bori oko iste međe? Tražim odgovor na ta pitanja. Činjenica je da ni jedna politička elita od '90.-te do danas nije ozbiljno mislila kada je govorila da treba vratiti imovinu koja je oduzeta. Da je ozbiljno mislila to bi i provela. 400 tisuća ljudi potomci su obitelji koje su činile tzv. zemljišne zajednice, '47. godine odlukom Hrvatskoga sabora svima im je oduzeta imovina bez prava na naknadu. A ne radi se o imovini koja je samo isključivo dana nakon ukidanja kmetstva komasacijom vlastelinstava nego se radi o ogromnoj imovini koja je bila naknadno kupovana i stjecana na sve ostale načine. Neke od tih zemljišnih zajednica postojale su 800 godina. Nikome ništa nije vraćeno od njih. Komposesorat Jastrebarsko, Plemenita Općina Turopoljska, Kalnički plemenitaši to su sve zajednice, naravno ne velikih velikaša i vlastelina nego slobodnih seljaka koji su imali posebni status i svoje dokumente dokumente kojima je vladar jamčio njihovu slobodu. Iz sredstava imovine zemljišnih zajednica samo da vam to kažem u Gorskom kotaru elektrificiran je cijeli Gorski kotar i sagrađene sve javne ceste. U Turopolju je sagrađeno preko 20 objekata javne namjene. U svim drugim zajednicama manje-više sva su sredstva prihodovana od zajedničke imovine bilo ulagana u javnu infrastrukturu, a njih se tretira kao nekakve tamo koji traže da im se vrati ono što im ne pripada. I manje-više sva ta imovina ili se divljački eksploatira kao što je riječ o šumama pa se pod kosu sijeku hektari i hektari što se nikada nigdje u ni jednoj pametnoj državi ne radi jer se eksploatacija šume radi po sasvim drugačijoj i kvalitetnijoj šumskoj osnovi. Ili stoji u šikari kao što je slučaj sa mnogim poljoprivrednim površinama u vlasništvu države, a zapravo su otete. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Peta replika uvaženi kolega Demetlika. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Richembergh, evo u potpunosti se slažem sa onim što ste debatirali, raspravljali i što ste skrenuli ja ću reći temu sa one rente i na šire područje. I želim se upravo kroz to uključiti jer ustvrdili ste da nam kulturna baština propada i to je istina i da Ministarstvo kulture, tj. konzervatori imaju konzervativni stav, tj. ja bih dodao da su i kruti u donošenja izmjena zakona kako bi se upravo olakšala i ubrzala obnova kulturne baštine. Spomenuli ste obnove starih fasada. Znamo da su sad zakoni o energetskoj učinkovitosti i onda znamo koji su problemi kad se obnavljaju takvi objekti upravo za zadovoljavanje tih propisa. Spomenuli ste velike birokratske prepreka koje postoje. Ja smatram da bi upravo ministarstvo i konzervatori trebali biti ti koji će davati smjernice koje će preventivno djelovati, a mi na lokalnoj samoupravi kad pokrenemo određenu inicijativu, jer ta kulturna baština je bila zapostavljena kao što je gospodin Mesić rekao 50, 60 godina nitko nije radio. Konzervatorski odjel Ministarstva kulture ne naprave ništa i kad mi pokrenemo inicijativu da se pokrene ta obnova, e tada nastaju problemi. Nemamo jasne uvjete zaštite od konzervatorskih …/Govornik se jednostavno nam otežava pokretanje tih postupaka. Tako da i ja ću kao član IDS-a podržati donošenje ovoga zakona i da se što kvalitetnije ti postupci idu u promjene i da pogotovo konzervatorski odjeli poduzmu i preuzmu odgovornost usmjeravanja upravo i stvaranja jedne kvalitetne slike, tj. prioriteta kulturnih spomenika, spomenika kulture, kulturne baštine kako bi se pravovremeno moglo intervenirati u obnovu. Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Demetlika sve što ste rekli potpisujem. Činjenica je da imamo primjere pozitivne prakse, recimo ono što je grad Šibenik napravio to je za skinuti kapu u revitalizaciji svojih tvrđava i on nastavlja u tom tonu i to je dobro. Dakle, tvrđave se privode jednoj pametnoj svrsi, ali isto tako imate vrlo snažan konzervatorsko restauratorski lobi koji će vam na svaku ideju stavljanja u funkciju nekog starog, dakle spomeničkog objekta koji propada i to ne od jučer nego recimo stotinu godina, stavit će vam nova vrata jer će postavljanjem tzv. visokih uvjeta zaštite vas onemogućiti da napravite bilo šta. A radi se zapravo u prirodnom stanju, dakle u naturi ti objekti potpuno propadaju. Uzmite na oči čitave javnosti pogotovo tih kulturnih institucija koje bi trebale skrbiti o tome srušene su čuvene kurije. Na primjer kurija Josipović u Kurilovcu, kurija familije Jelačić isto tako u Kurilovcu, kurija Modić-Bedeković u Donjoj Lomnici. 15 godina se obnavljala. Pazite, znate li u koliko vremena je sagrađena zgrada Hrvatskog narodnog kazališta onom tehnologijom i uz one materijale u godini dana to uključuje kompletno unutrašnje uređenje. Dakle, sve štukature, sva oslikanja, kompletnu opremu, inventar, sve u godinu dana. A danas mi obnavljamo dvorac Lukavec 17 godina. Pa može nas bit sramota! Hvala. I zadnja replika uvaženi kolega Stevo Culej. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Beus, vi ste predstavnik njemačke nacionalne manjine ovdje u Hrvatskome saboru. Imate porijeklo njemačko po prezimenu vidim. I ja sam po nekom pitanju povezan sa Nijemcima barem živim u bivšem njemačkom selu sto postotno koje su svi bili Nijemci. Sad su 80% tamo iz Hrvatskog zagorja doseljenici. Hoću reći da se i ja sjećam kulturne baštine njemačkog naroda jako vrijednog naroda koji je još u Čiklovima se spuštao Savom i krčio hrastove šume naseljavajući pustopoljine Slavonije šireći svoju kulturu, svoj način života. Pravili su zgrade, pravili su crkve, umirali u toj istoj Slavoniji, završavali na groblju. Često su ti njihovi spomenici bili umjetnička djela koja moram spomenuti da su uništeni za vrijeme komunizma. Dakle, vađeni su i odvoženi su u nepoznatim pravcima. Nikada nisu ni ostala njihova grobna mjesta zabilježena osim još nekolicinu spomenika koje mi brižno čuvamo sada. Imali smo isto tako, pored mene je bio mlin, 50 m puta 50 na tri kata koji je bio u funkciji sve do vremena oslobodioca koji su došli, oteli to od mrskog okupatora kako su ih zvali i devastirali i uništili cijeli mlin. Nadalje isto tako imali smo i crkvu sv. Vendelina, još uvijek stoji zahvaljujući talijanskom Caritasu koji ju je obnovio, a koja je srušena 2.5.'92. godine. Pa ja vas kao ipak predstavnika

Goran (HNS)** Kolega Culej, samo mala ispravka, ja nisam ovdje predstavnik njemačke manjine, ja sam predstavnik njemačke manjine u Zagrebačkoj županiji a predsjednik Njemačke i još 12 nacionalnih manjina u ovome Hrvatskome saboru je kolega Kajtazi. Naime, naša manjima glasuje u toj izbornoj jedinici. Ovo što ste rekli, da to je točno, dakle jedna sjajna kontribucija njemačke manjine kroz povijest u ukupnome ako hoćete kulturnome habitusu hrvatskoga naroda je nemjerljiva. Baština Nijemaca i njihovih potomaka je vidljiva na svakome koraku. I ovdje na Gornjemu gradu gdje je živjela vrlo respektabilna zajednica njemačkoga porijekla, u zagrebačkom Donjem gradu također, širom Slavonije, u Varaždinu, Samoboru. Koliko god hoćete mogu vam sada nabrojati, ja sam napisao inače biografski leksikon kojim sam obuhvatio 9 stotina biografija poznatih Nijemaca, Austrijanaca i Hrvata njemačkoga korijena koji su ostavili traga u hrvatskoj kulturi. Time se Hrvatski narod može damo ponositi svime onim što su ostavili iza sebe. Ne možemo se naravno ponositi sudbinom koju su doživjeli ili su protjerani ili su pomrli u logorima, ili su ulovili prvu priliku da odu negdje drugdje. A to negdje drugdje, ta njihova pradomovina uglavnom ih je dočekivala kao ljude drugog reda. Mnogi od onih koji su otišli '44., '45., '.46. sve do konca '50.-tih godina nisu imali ni državljanstvo ni papire, živjeli su po izbjegličkim logorima. Danas njihova djeca i neće reći otkuda su im očevi, stide se na neki način da su im očevi izbjeglice iz Panonije, iz Podunavlja, ne žele proći istu sudbinu kao i njihovi očevi. Ali baština je tu i budimo svjesni, ponosni na nju jer ona je dio ukupne hrvatske kulturne baštine. Evo završili smo sa replikama. Prelazimo na idući Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista i uvažena kolegica Ljubica Ambrušec. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Sabora. Cijenjena ministrice, pomoćnica ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Ovim prijedlogom zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulture odnosno kulturnih dobara uređuje se znatno toga. Naime, uređuju se vrste kulturnih dobara, uspostavljaju zaštite nad kulturnim dobrom, obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, koncesije i koncesije odobrenja na kulturnim dobrima, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, obavljanje upravnih inspekcijskih poslova, rad i djelokrug hrvatskog vijeća za kulturna dobra, financiranje zaštite i očuvanje kulturnih dobara kao i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara. Stoga, u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista izražavam podršku ovom prijedlogu zakona. Ovim zakonom uspostavljaju se zaštite na kulturnom dobru koja će se provesti putem preventivne zaštite dobra za koje se zna da imaju svojstva kulturnog dobra. Koja zaštita ima ograničeno vremensko trajanje ili pak utvrđivanje svojstva kulturnog dobra što ima trajni karakter. Člankom 10. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisano je da rok na koji se određuje preventivna zaštita za određena dobra ne može biti dulji od tri godine osim za arheološka i podvodna arheološka nalažišta u slučaju kojih ne može biti dulji od 6 godina do dana donošenja rješenja što me vjerujte osobno iznimno raduje jer je to do sada bilo doista u nedogled. A zašto? Mogu dokazati primjerice što u mojoj općini u kojoj postoji tzv. Biskupski dvor, odnosno dvorac, predivna kulturna građevina koja datira kao drvena kurija još iz 15.-og stoljeća a zidano građena iz 1821. godine koja je do 2009. godine bila u svojstvu osnovne škole. No eto, ja bih rekla sada ili nažalost ili doista na sreću izgrađena je nova škola a ovo zdanje, ovo prekrasno zdanje je doista prepušteno stihiji vremena. Pretpostavljam da je tako i u mnogim drugim gradovima i u općinama diljem RH. Jer znademo da je sa 2012. godinom mnogo tih, ja ja bih rekla zagorskih kurija a isto tako i dvoraca na nivou čitave RH pripalo pod RH. I znademo i sami da od tada je vrlo, vrlo mali broj obnovljen a većina je zapravo prepuštena stihiji vremena. Dakle, raduje me što će se razdoblje preventivne zaštite koristiti u svrhu prikupljanja podataka, istraživanja dokumentiranja i utvrđivanja svojstava dobra, nekog dobra u smislu zadovoljavanja kriterija za trajanje zaštite kao kulturnog dobra. U praksi se preventivna zaštita produljuje 2 puta što predstavlja određeno ograničenje u korištenju stvari od strane vlasnika koji se protive ovakvom postupanju probijanjem rješenja o preventivnoj zaštiti pred drugostupanjskim tijelom i upravnim sudovima. Iz navedenog razloga potrebno je ograničiti mogućnost produljenja preventivne zaštite nakon isteka zakona propisanog roka i njezinog trajanja. Također člankom 31. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uređuje se postupanje nadležnog tijela konzervatorskog odjela Ministarstva kulture

a prijeti opasnost od uništenja ili oneštećenja kulturnog dobra. Stoga također me posebno veseli ovaj članak jer je i naša predsjednica gospođa Grabar Kitarović u medijima izjavila da se vlasnici kulturnih dobara doista moraju ponašati u duhu pravog gospodara, a ne maćehinski kao što je to doista eto što sam i rekla u većini slučajeva. Dakle, ovim zakonom nadležno tijelo predlaže ako su se ostvarile zakonske pretpostavke gradonačelnika grada Zagreba, gradonačelnika ili općinskih načelnika na čijem se području nalazi kulturno dobro imenovanje kulturnom dobru privremenom skrbniku. U takvom slučaju privremeni skrbnik dužan je trošak vlasnika kulturnog dobra poduzimati mjere zaštite i očuvanja kulturnog dobra koje mu naredi nadležno tijelo. S obzirom na navedeno potrebno je precizirati već postojeću zakonsku odredbu koja se odnosi na osiguranje naplate troškova skrbništva koji su podmireni iz područja grada Zagreba, gradskog odnosno općinskog proračuna na način da se predvidi osnivanje zakonskog založnog prava u korist grada Zagreba, grada ili nekih općina koji su podmirili troškove skrbništva. U okviru realizacije nacionalnog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara kao dijela programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva iz državnog proračuna za provedbu mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara koje se temeljem godišnjeg javnog poziva dodjeljuju vlasnicima kulturnih dobara za projekte zaštite i obnove kulturnih dobara što je do sada znadete i sami u većini slučajeva bila Republika Hrvatska. Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći ograničit će se mogućnost produljivanja preventivne zaštite dobara za koje se zna da imaju svojstva kulturnog dobra, osigurat će se vlasnicima kulturnih dobara povoljniji uvjeti za korištenje sredstava iz državnog proračuna, proračuna županije, grada Zagreba, gradova i općina. Obavezno stjecanje stručnih zvanja za obavljanje restauratorsko konzervatorskih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara odredit će se samo za zaposlenike javnih ustanova za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara kojima su osnivači RH, županija, grad Zagreb, općine i gradovi dok će ostale fizičke i pravne osobe ove poslove moći obavljati na temelju dopuštenja Ministarstva kulture ako ispunjavaju propisane stručne i tehničke uvjete. Smanjit će se visine spomeničke rente koje se mjesečno plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Nastavit će se plaćanje neizravne spomeničke rente i primjerena režima smanjenog dobra obveznika plaćanja ove rente. Tu svakako moram pohvaliti djelatnike Ministarstva kulture iz konzervatorskog i restauratorskog dijela koji su na našem spomenutom biskupskom dvoru besprijekorno odradili poslove u ovom smislu. Zaista svaka pohvala. Isto tako, prihodi od spomeničke rente za 2017. godinu planirani su u proračunu Ministarstva kulture razdjel 055 za aktivnosti A565010 zaštititi zaštitni radovi na nepokretnim spomenicima kulture u iznosu od 40 milijuna kuna kako i za 2018. i 2019. godinu što se nadam ministrice da će biti vjerojatno dovoljno za sve. Prijedlog za donošenje zakona po hitnom postupku s obzirom na hitnost provođenja ključnih reformskih mjera iz Nacionalnog programa reformi potrebno je žurno podnijeti predloženi zakon kako bi se osiguralo smanjenje visine izravne spomeničke rente i nastavak plaćanja neizravne spomeničke rente u režimu smanjenog broja obveznika plaćanja te spomeničke rente. Također će se vlasnicima kulturnog dobra osigurati povoljniji uvjet za korištenje sredstava iz državnog proračuna, proračuna županija, grada Zagreba, gradova i općina u svrhu zaštite očuvanja kulturnih dobara koja bi se kroz ovaj zakon konačno privela svrsi pa se isto tako nadam kao načelnica svoje općine da ćemo konačno ovim zakonom urediti naš dvorac u korisne svrhe, a nadam se da je

pa stoga još jednom izražavam podršku zakonu u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku. To je uvaženi kolega Boban. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvažena kolegice Ambrušec, drago mi je da ste vi upravo podvukli rok preventivne zaštite jako je bitan. Jako je bitan iz više razloga. Reći ću vam postoji objekata koji su pod konzervatorskom zaštitom, a i prijeti opasnost i u prometu i u saobraćaju i djeci, pješacima koji se nalaze na nekakvim raskrižjima prometnim. uistinu je jako bitno da se to na neki način preventivna zaštita prevenira na hitno možda čak u varijanti da je opasnost za promet i funkcioniranje prometa ili opasnost za pješake možda …/Govornik se ne razumije./… dodatno skratiti kako bi se interventno ušlo u preventivnu zaštitu takvih objekata. S druge strane reći ću vam samo ovo, dakle moglo se i do sada i temeljem dosadašnjeg zakona neki objekti sanirati, grad županija, država ako su i privatno vlasništvo. A ako su pod konzervatorskom zaštitom, da moglo se je na način da iz ministarstva dobijete suglasnost, renovirate, odnosno obnovite objekt, zaštitite objekt i poslije naravno od vlasnika zatražite povrat sredstava. On u pravilu se oglušuje na povrat sredstava a vi se imate pravo knjižiti za udio koji ste uložili u renoviranje odnosno obnovu objekta. nažalost zakon je uvijek, solidni su zakoni ali nažalost u praksi nije tako. I još jedan primjer, u zakon, i dosadašnji zakon je arheološki nekakav eksponat koji je nađen na određenom lokalitetu zakon kaže da mora biti poslije restauracije izložen najbližem području njegova nalaza. Nažalost, to tako u zakonu piše, nažalost u pravilu mnogi eksponati arheološki završe negdje u podrumima arheoloških muzeja, konzervatorskih zavoda ili tko zna gdje, niti su izloženi u turističke svrhe niti su u funkciji lokalne upravo kao turističke svrhe ali na koncu ni edukativno nisu primjereni za učenike, đake i studente. A to u zakonu piše ali nažalost nema u provedbi. Hvala. **Jandroković, Da kolega, slažem se definitivno sa vašom konstatacijom. Jedino što moram u svojem slučaju spomenuti a isto tako doista još jednom pohvaliti restauratorski dio i konzervatorski dio iz Ministarstva kulture koji su zapravo na našem dvorcu odradili zaista jedan, ja bih rekao mukotrpan posao i odradili ga. No međutim, slažem se isto tako, zakonske mjere su zapravo takve kakve jesu. međutim, nekako cijeli taj hodogram, ako želite nešto učiniti u smislu dobroga na ovakvim zdanjima jer kao što sam navela za govornico, ovakva zdanja naprosto propadaju ako nisu u nekoj funkciji. No, međutim i temeljem zakona naprosto si ne možete pomoći u nekim situacijama jer recimo naše predmet obzirom da smo bili krivo upućeni dvije godine je stajao u DUUDI-u, DUUDI-u, nismo ga niti usmjerili prema Ministarstvu kulture jer smo bili krivo zapravo usmjereni i na krivom mjestu a isto temeljem zakona razumijete. Tako je bilo rečeno morate, to je nekretnina, bez obzira što je ona u kulturnom povijesnom dobru ali ona je morala biti proslijeđena tamo. I tako smo čekali, čekali i čekali no međutim temeljem promjene vlasti eto mi smo došli konačno do toga da je naš predmet gospodin Boban prebacio u Ministarstvo kulture. Tako da se nadam eto da ćemo sada nekako bržim načinom doći do ishođenja da li koncesije ili vlasništva bez obzira šta ali samo da krenemo ja bih rekla možda da li postoji neki program iz ministarstva ili možda međugranične suradnje, imamo već dvije ponude da se odradi cijela ta priča jer treba ga privesti svrsi, ne samo u našoj, u mojoj općini, u našoj općini nego i u općinama i gradovima diljem RH. Hvala vam. Ovime smo završili raspravu po klubovima. Imamo jednu pojedinačnu raspravu to je uvaženi kolega Nenad Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad Poštovana ministrice nemam nikakvih problema u svezi sa ovim vašim prijedlogom zakona, ja ga osobno podržavam, mislim da je potreban, da je koristan. O spomeničkoj renti je kolega Mesić vrlo lijepo govorio u svome izlaganju, nema se tu šta dodati ni oduzeti. U Hrvatskoj postoji potreba da se prikuplja spomenička renta i ja ju uistinu ne shvaćam kao parafiskalni parafiskalni namet a to što oni koji ju moraju plaćati tako shvaćaju, možda smo krivi svi mi jer to nismo dovoljno objasnili. Zašto i zbog čega ta spomenička renta i koja je njezina svrha i koji su njezini razlozi? Možda kolega Richembergh je govorio o tome u nekim područjima je taj obuhvat malo preširok. Dakle proglašena su područja, zaštićena područja koja to ne zaslužuju biti. I to ljudi znaju koji tamo obavljaju svoju djelatnost i zbog toga osjećaju to kao parafiskalni namet i to još kao nepravedan parafiskalni namet. Jer znaju da se ne nalaze u zaštićenom području a eto dužni su ga plaćati. Drugi problem koji vidim je problem grada Zagreba. Grad Zagreb ima svoj ured za kulturu i on ne sada tu pod kontrolu ministarstva što mislim da načelno nije dobro rješenje. Čuli smo nadaju se drugačijem rezultatu izbora u gradu Zagrebu, promjenom gradonačelnika. Ne bismo trebali tako promatrati problem, neovisno je tko je gradonačelnik, može biti i ovaj, može biti i netko drugi, nebitno je. To pitanje treba sustavno riješiti. Zašto? Zato što kulturna baština ne pripada jedinici lokalne samouprave ona je blago cijelog hrvatskog naroda. I prema tome bez obzira gdje se nalazi i mora biti jednako zaštićena i u bogatim sredinama i u siromašnim sredinama. I o njoj treba brinuti centralna vlast, znači ministarstvo. I ja sugeriram da kod donošenja cjelovitog zakona koji najavljujete razmislite da riješite taj problem, da to i ovoj jedinici lokalne samouprave na neki način oduzmemo i stavimo pod kontrolu ministarstva. Spomenička renta je uvedena prije svega da bi se obnovili uništeni spomenici u Domovinskom ratu. I to je s pravom učinjeno, puno toga je uništeno, dosta smo uspjeli obnoviti, puno toga je pokradeno ili odneseno. I ministar Vujić je uspio vratiti u svom mandatu jedan dio toga, u relativno dobrom stanju. To nam mora biti trajna zadaća svih ministara pa i vaša poštovana ministrice, moramo na tome raditi da se to pokradeno blago vrati koliko god je moguće, što je više moguće. Neće biti moguće sve jer je dosta toga uništeno. Ali Bože moj, što uspijemo vratiti biti će dobro. imamo mi i spomenika koji su ajde nazovimo ih tako kolateralnom ratnom štetom kulturnih spomenika koje smo sami uništili u Domovinskom ratu, a bili su izuzetno vrijedni. Tu prije svega mislim, spomenut ću samo jednog. Ja neću govoriti o 3000 srušenih spomenika NOB-u. Nisu od njih svi bili vrhunska umjetnička plastika. Neki jesu, neki jesu. Ali govorit ću o dva spomenika vrhunskog hrvatskog kipara Vojina Bakića. To je kipar svjetskih razmjera. Jedan je na Petrovoj gori srušen, a drugi je u Kamenskoj kod Požege. Da ne bi ostala sramota na svima nama, ja mogu razumjet da se u ratnim djelovanjima dogodi i takav, pa usudio bih se reći zločin da se takvi spomenici unište. Ja mogu razumjeti frustracije ratne kod boraca, kod onih koji tamo prolaze. Ja to mogu razumjeti, to se događa u svim ratovima. Ali ono što je neoprostivo da se to ne ispravi. A ne ispravlja se zato što je Vojin Bakić bio kipar srpske narodnosti, zato se ne obnavlja. Pa kažu spomenik na Petrovoj gori pa to je preskupo, tko će to obnovit, to je nekoliko proračuna Ministarstva kulture. Napravimo plan obnove. Pa ne mora se obnoviti u godinu dana ili u dvije godine. Prijavimo ga europskim fondovima. Uvjeren sam da će za jednog Vojina Bakića Europa dati novac ako ga mi nemamo. Ali spomenik u Kamenskoj nije tako monumentalan, nije tako velik, a jedan od najljepših spomenika 20. stoljeća. Prema tome, evo ministrice ja već kad govorimo o spomeničkoj renti ja vas pozivam da tu spomeničku rentu koristimo i obnovu takvih spomenika jer ćemo se time dokazati kao kulturan narod koji zna ispravljati vlastite pogreške. Hvala vam. Imamo dvije replike. Prvi je uvaženi kolega Glasnović, izvolite. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Poštovane kolege, opet smo čuli jedno izlaganje ovdje u Hrvatskom saboru gdje se opet brinemo o detaljima, a srž problema izbjegavamo i to ću opet ponoviti kada će se vratit oduzeta imovina, kulturna dobra Hrvatima kojima su oduzeti nakon '45. godine. Visina tih stanova koji su oduzeti također su bili spomenici hrvatske baštine po pitanju partizanskih spomenika. Njima je mjesto u muzeju, imao se spomenik gdje god se je netko tamo pomokrio partizan. A za hrvatska grobišta kosti ne lažu, za stotine pobijenih ništa i sad isto vraćam se, to je isto dio naše kulture jer to je memorija. I ta, ova komisija koja je sastavljena sad nedavno za suočavanje sa prošlošću to je isto dio naše kulturne baštine, nije se ni sastala još. Kakav je namet na muzeju Domovinskog rata? Mi ga nemamo. Jel' to određivanje prioriteta u hrvatskoj kulturi? Ovi su također neodvojiv dio kulture. One grane znanosti, a ne reklo kazalo. Opet se vraćam na tri glavne točke. Opet ću ponoviti, ono prvo je odšteta Hrvatima kojima je oduzeta imovina, koji su ubijeni da se uđe u njihove stanove, tvornice, uništeni dvorci itd. Druga točka je ovaj povratak arhive iz Beograda, državne arhive. I treća točka kažnjavanje počinitelja koji su radili librici, kažnjavanje, koji su palili hrvatsku baštinu dok …/Govornik se ne razumije./… također zločin protiv kulture, a to je spaljivanje knjiga. Već smo čuli ne samo u ovome ratu, nego u zadnjem ratu gdje su spaljene tisuće, tisuće dokumenata

Uvaženi kolega Stazić, drago mi je da evo podupirete ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Drago mi je da se načelno možemo složiti oko korisnosti spomeničke rente za kulturnu baštinu. samo rekao s obzirom da sam u Ministarstvu kulture radio od '96. godine pa do 2011. imao sam prilike pratiti rad Vijeća za kulturna dobra u više saziva ali nikad, ali nikad ni od jednog kolege nisam čuo niti primijetio, niti osjetio da se neki spomenik ne obnavlja zato što iza njega stoji netko tko je po nacionalnosti Talijan, Hrvat, Židov ili ostalo svih onih spomeničke baštine. Samo 2011. godine to je zadnja koju dobro pamtim smo imali zaštitnih intervencija na 36 kulturnih dobara srpske provinijencije, 36 samo 2011. godine. Bilo je obnavljanja i spomenika koje ste spomenuli. Recimo dobar primjer vam je Bjelovarac na Bjelovarskom trgu koji je obnovljen. Što se tiče Petrove gore bez ikakve demagogije bio sam u komisijama nekoliko puta za taj spomenik, on je zaista ogroman financijski kolač. Moguće je možda da se mogu sredstva iz nekih EU fondova dobiti, međutim za to vam je potrebna dokumentacija. Ja sam radio sa nekoliko grupa stručnjaka, nikada nismo uspjeli dobiti nacrte i točnu dokumentaciju tog spomenika. Ona po nama je, ne znam dal' negdje postoji. A pored toga postoji jedan izrazito humani spomenik, to je

Kolega Mesiću, ja prvo izuzetno cijenim vaš rad kao ministra kulture. Mislim da ste bili jedan od boljih ministara kulture. Ja vama mogu vjerovati da u tim kulturnim vijećima se nije rezonirano na način koji ja sugeriram. Ali imam kontra argument. Pa nemojte mi reći da spomenik Nikoli Tesli u Gospiću nije do sada vraćen a izliven je, u …, nije vraćen zbog toga što je ružan, što ga je napravio nepoznati autor ili zbog toga što je Tesla izumio struju pa oni koji bi morali taj spomenik vratiti nazad, a to su žao mi je ali vaši HDZ-ovci u Gospiću, moram vam to reći, ga ne vraćaju zbog razloga što je izumio struju a njima je teško plaćati struju. Ne vračaju ga zato što je Nikola Tesla bio Srbin, shvatite to. Zahvaljujem se. Ne bih volio da se ova rasprava pretvori sada u prebrojavanje krvnih zrnaca jer mislim da za to nema smisla da je zaista bila na visini. Tako da evo vaše je pravo to govoriti ali ja isto se slažem sa kolegom Mesićem da tu zaista nema puno veze

moramo voditi računa ipak o razini rasprave i pretvarati raspravu o zaštiti spomenika u raspravu o tome da li je neki spomenik obnovljen ili nije zato što je netko Srbin ili nije ja mislim da nije korektno. Evo zato sam se javio i ne bih htio polemizirati. Evo izvolite vi povredu Poslovnika. Članak 33. koji govori o obavezama i pravima predsjednika Sabora i predsjedavajućega. Dakle vi morate voditi sjednicu na način da dopuštate zastupnicima da iznesu svoja stajališta. Vi se sa tim stajalištima ne morate slagati. Ali dok vodite sjednicu vi ne smijete replicirati. Vi možete zamoliti nekog drugog potpredsjednika, evo tu vam je kolegica Opačić, mogli ste ju zamoliti da dođe tamo, da izađete, dođete na svoje mjesto pa mi replicirati do mile volje. Ali ja onda vama mogu odgovoriti na repliku. Ovo što ste napravili je nekorektno i pokazujete zapravo da niste dostojni da sjedite na toj stolici na kojoj sjedite. Kolega Staziću, vidite da sam korektan jer sam vam dozvolio da ogovorite kroz ovaj institut povrede Poslovnika a o dostojnosti vašoj ili mojoj odlučivati će netko drugi a vi svakako nećete o mojoj dostojnosti. Prelazimo sada na završnu raspravu a to je rasprava ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem se svim zastupnicama i zastupnicima na izlaganjima, vašoj podršci, donošenju ovih izmjena i dopuna zakona i dozvolite mi da vro kratko se osvrnem na neke teme koje su spomenute u raspravi i da razjasnim samo nekoliko pitanja za koja mi se čini da su ostala otvorena. Kao prvo u više navrata je spomenuto teško stanje u odnosu na kulturnu baštinu, dijelom koja je posljedica stradanja u Domovinskom ratu ali svakako treba reći i jedne višedesetljetne brige, ne brige o kulturnoj baštini a posebno sakralnoj baštini i posebno o onim kulturnim dobrima koja su bila oduzeta svojim vlasnicima. Tako da s obzirom na ove usporedbe koje su bile sa drugim državama mislim da se ne možemo baš sasvim usporediti, naša situacija je puno teža, puno složenija i puno zahtjevnija. Jedan od razloga zbog kojeg smo tada u prošlom mandatu u kojem sam bila u Ministarstvu kulture i donijeli strategiju očuvanja i gospodarskog korištenja kulturne baštine upravo zato da sustavno pristupimo tom pitanju. Drugo pitanje o o kojem je bilo riječi i ja ga moram ovdje spomenuti je pitanje korištenja europskih fondova. Inače nisam u svojim dosadašnjim istupima kao ministrica previše govorila o onome što smo zatekli u ministarstvu. Međutim moram reći da je samo ministarstvo po mom osobnom uvjerenju prilično neozbiljno pristupilo programiranju u odnosu na ovu financijsku perspektivu. Pripremljen je samo jedan strateški projekt u području kulturne baštine. Umjesto toga radilo se za važne investicijske projekte koji uključuju obnovu kulturne baštine na verzijama raznih javno privatnih partnerstva. Umjesto da se pripremala dokumentacija za europske sredstva što smo mi sada započeli i vrlo brzo ćemo određene velike projekt tako i financirati. I ono što je najveći problem da su vrlo mala sredstva programirana kroz operativni program konkurentnosti i kohezije ja ću samo reći kada je raspisan natječaj planirano je bilo da traje, da bude otvoren do 2020. godine zatvoren je za mjesec i pol dana zato jer je već ispunjena kvota projekata. I to je nešto što moramo hitno rješavati ali to je nešto što svima ovdje nama pokazuje da i vlasnici kulturnih dobara dakle i onih koji su privatni vlasnici i jedinice lokalne samouprave su svjesni da u baštinu treba ulagati, da znaju kako to mogu napraviti, da imaju pripremljene projekte i da mi jednostavno moramo stvoriti za to uvjete. Ovdje je bilo riječi o energetskoj učinkovitosti, svjesni smo problema da po sadašnjim kriterijima vi morate iskazati da biste povukli sredstva za energetsku učinkovitost da ćete osigurati barem 40% uštede što je u slučaju kulturnih dobara nemoguće. I zato treba pregovarati zapravo da se kriteriji drugačije postave. Sada vrlo konkretno najviše je riječi bilo o spomeničkoj renti, drago mi je da je ovdje prepoznato u ovom Visokom domu kakav multiplikativni afekt na gospodarstvo ima spomenička renta i mi ćemo sigurno napraviti sve da taj sustav dobro sačuvamo, pozicioniramo i zadržimo ga kao jedan model koji omogućava u prvom redu lokalnoj samoupravi a onda i Ministarstvu kulture ne samo direktnu obnovu nego upravo i ovo što nam je nedostajalo pripremu dokumentacije za financiranje iz drugih izvora. Što se tiče pitanja vezano uz prikupljanje spomeničke rente i mogućeg nadzora ili ne nadzora nad tim tu postoje vrlo precizni podatci, a osim toga treba istaknuti da i izravnu i neizravnu rentu prikuplja Porezna uprava. Dakle, vrlo je lako prikupiti vrlo konkretne podatke i mi smo ih sve konzultirali u pripremi ovih izmjena i dopuna. S tim u svezi i je odluka da se verificira zapravo ono što je doneseno zakonom iz 2012. pa je iz godine u godinu bilo u izmjenama i dopunama ili uredbama odgađano, a to je da se maksimalni iznos po metru kvadratnom ograniči na četiri kune zato jer u ovom trenutku gradovi niti ne prikupljaju nigdje u tom iznosu većem od 4 kune. U najavi cjelovitog donošenja novog zakona mi planiramo obaviti razgovore i sa jedinicama lokalne samouprave i sa Gospodarskom komorom i udrugom Obrtničkom komorom. Ono što je važno ovaj konsenzus koji osjećamo ovdje u ovom Domu oko važnosti rente, da taj konsenzus zapravo imamo i kod ovih ključnih dionika s jedne strane onih koji predstavljaju gospodarstvenike i obrtnike, a s druge strane kod jedinica lokalne samouprave koje moraju shvatiti i već shvaćaju zapravo velike potencijale tog sustava. Vrlo kratko još pitanje povrata umjetnina jer se i o tome govorilo, iako se to ne rješava ovim zakonom. Prije mjesec dana smo održali sastanak povjerenstva, utvrdili dinamiku i to će pitanje do kraja vrlo uskoro biti riješeno. Ne bi bilo dobro da se ova kriva interpretacija oko liberalizacije u smislu dodjeljivanja licenci krivo shvati. Ne radi se o tome da će se bilo kome smanjivati kriteriji, nego se radi samo o tome da oni koji djeluju izvan javnih ustanova ne moraju prolaziti isti postupak kao oni koji djeluju u javnim ustanovama. Drugim riječima da ne moraju polagati stručni ispit koji uključuje poznavanje Ustava i relevantnih zakona. Ali sve ono gdje se nadzire na koji način ti obrtnici i tvrtke rade na kulturnim dobrima ti će se kriteriji sigurno vrlo pažljivo pratiti i samo nadograđivati, a sigurno se neće smanjivati. Na kraju ja bih još samo rekla da smo uzeli u obzir i sve druge, šire komentare koji su se ticali i obuhvata kulturno-povijesnih cjelina i obnove pojedinih spomenika i iste ćemo razmotriti kada budemo izrađivali cjeloviti zakon. Na zakon smo dobili i dva amandmana koje je dao Odbor za zakonodavstvo. Radi se o dva tehnička amandmana na članak 8. i članak 15. Ne trebam ih čitati. Vlada se slaže i prihvaća ta dva amandmana. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se ministrici. Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Maro Kristić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice, evo mi smo se već u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista izrazili o podršci ovom zakonskom prijedlogu, odnosno prijedlogu izmjena i dopuna ovog zakona koji štiti spomeničku rentu kao jedan iznimno važan instrument u obnovi i očuvanju spomeničke baštine. Ono što mene zanima, naravno svi su zastupnici iz svojih pozicija promatrali spomeničku baštinu i konsenzus je zapravo oko toga da nju treba obnavljati. Međutim, mi u Dubrovniku imamo jedan ogroman problem depopulacije i komercijalizacije svakog pedlja javnog prostora, pa u tom smislu započelo se sa procesom izrade planova upravljanja povijesnom jezgrom u gradu Dubrovniku. I mene osobno interesira koji će biti daljnji koraci Ministarstva kulture, jer smatram da je to jedan iznimno važan proces, jedan iznimno važan dokument u kojem su u proces odlučivanja uključeni zapravo svi oni koji trebaju biti, a to je i lokalno stanovništvo i udruge civilnog društva i struka. Kakve su mogućnosti da se planovi upravljanja implementiraju u nacionalnu zakonsku regulativu, da oni budu obvezujući, odnosno da njihova provedba bude obvezujuća jer mislim da je to jedan od iznimno važnih

Ja ću vam odgovoriti. Dakle, što se tiče samih planova upravljanja upravo je Ministarstvo kulture bilo to koje je godinama nakon što je izmijenjena konvencija upućivalo gradove da započnu sa tim procesom. Neki gradovi su započeli pa nisu uspjeli donijeti planove, neki su se dosta dugo odupirali toj ideji. Ono što treba shvatiti bez obzira kako ćemo mi regulirati odnos prema planovima u samom zakonu budućem i hoćemo li ih uključiti u zakon ili ne da je samim donošenjem, prihvaćanjem izmjena konvencije a prema našem Ustavu sve obveze konvencije su postale sastavnim dijelom našeg zakonodavstva. Dakle, činjenica da se plan upravljanja specifično ne navodi u našem zakonu ne znači da bilo koja cjelina ili pojedinačni spomenik koji je zaštićen pod UNESCO-m nema tu obvezu. Mi ćemo kao i do sada taj postupak pratiti, davati svu stručnu i drugu pomoć i poticati naravno gradove da u jednom participativnom procesu što prije usvoje takve planove posebno za spomeničke cjeline poput Dubrovnika ili Splita koji doživljavaju ozbiljnu devastaciju ovakvim načinom upravljanja. Planovi upravljanja bi mogli biti točke preokreta i mi se nadamo da će tu biti svijesti i da će to ići u tom smjeru.